Kolegice i kolege, sada postavljamo s postavljanjem pitanja Vladi odnosno pojedinom članu Vlade u skladu s odredbama Poslovnika članci 132.do 139.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 Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, poštovane kolegice i kolege. Ja bih rado da mogu postaviti pitanje o valutnim klauzulama naših banaka na kredite za naše građane, ne samo za švicarski franak nego za i euro, ali moja obaveza je da postavim pitanje ne o dugovima naših građana prema bankama, nego o dugu RH prema građanima građanima Srpske nacionalnosti koji su '90., '91.i kasnije na područjima pod kontrolom vlasti ostali bez svojih stanova. I ne po Zakonu o obaveznim odnosima, ni kasnije po Zakonu o nadoknadi štete nastale uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, niti po Zakonu o obnovi ti građani nisu dobili ono što im je država trebala osigurati, a to znači zaštiti njihovo vlasništvo. Takvih je mnogo. Samo na području Bjelovara oko 800, na području oko Zadra oko 700, na širem području RH ta brojka može sezati i do 10 Gospodine predsjedniče Vlada, što Vlada misli učiniti da nakon tolikih godina stvori pravni okvir po kojima će ti građani kojih je još ostalo vrlo malo, ali koji potražuju svoja prava u zaštiti svojeg vlasništva omogućiti ili kompenzaciju ili adekvatnu obnovu? Na pitanja odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. tu se događalo svašta ali prije svega je bila napadnuta, branila se, branila se kako je znala i mogla. Međutim uvijek će prema svim svojim građanima, dakle a građanin nije pitanje živiš li u gradu ili na selu ili živiš na nekoj hacijendi sam nego jesi li građanin ove države, prema svim svojim građanima biti jednaka. I učiniti ćemo sve i činimo sve da ljudima pomognemo. Tu treba strpljenja, ne mudrosti nego strpljenja. Jer kod nas je mudrost obično druga riječ za paničan strah od djelovanja i od akcije. Nisam za takvu mudrost nego za strpljenje i mi na tome aktivno radimo. I znam da je onima koji su ostali bez ičega, koji su obični tzv. mali ljudi teško čekati, ali molim za razumijevanje i strpljenje. Radimo na tome. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Komentar za odgovor, kolega Milorad Pupovac. **Pupovac, Zahvaljujem gospodine predsjedniče Vlade na vašem odgovoru i htio bih reći dvije stvari. Prvo je, točno je, mi svi znamo od koga je i kako je Hrvatska i kako su njezini građani napadnuti. Međutim, isto tako moramo znati na koji način su napadnuti građani koji nikoga nisu napadali, koji su živjeli mirno sa svojim susjedima i koji su također napadnuti od onih koje država nije spriječila u tome ili im je čak omogućila da te napade izvrše. Oni nisu bili pojedinačni nego nažalost u mnogo slučajeva su bili sistematski. Ja razumijem da ova Vlada treba rješavati te dugove i da politički gledano ona nema odgovornost u vezi sa tim, ali naravno to je odgovornost države i to je dug države. I vjerujemo da će građani imati strpljenja, ali isto tako se nadamo da ćete vi imati snage da to pitanje riješite onako kako pravda i kako očekivanje građana zapravo zahtjeva. Hvala vam. **Zgrebec, Kolegice i kolege ima ovdje upita, s obzirom na redoslijed, klubovi su dali određene izmjene sukladno Poslovniku, ali nisu provedene na ekranu pa molim za malo strpljenja, biti će to riješeno. Drugo pitanje postavlja kolega Josip Đakić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa moje pitanje uputiti ću ministru branitelja Predragu Matiću. Gospodine ministre, kako živite sa činjenicom da ste obmanjivali hrvatske branitelje u javnosti tvrdeći da nema nikakvog zakona u izradi, da ne znate zapravo što hoće ta mala militantna skupina. I onda nakon 20 dana prosvjeda pustili ste u javnu raspravu Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Svjesno ste u javnosti obmanjivali i vrijeđali te stradalnike, najteže stradalnike iz Domovinskog rata. Vi predstavljate kao branitelj u Vladi Republike Hrvatske i tu populaciju hrvatskih branitelja jer ste i sami to bili a učestalo im prišivate razne epitete. Zašto to činite? Pitanje je sviju njih. I zamolili su me da vas pitam kako možete zaspati da spoznajom da najteži invalidi već 90-ti dan stoje na cesti a vi i dalje preispitujete njihovo poštenje pokušavajući umanjiti njihovu odanost domovini kao i časnu ulogu u Domovinskom ratu iznošenjem njihovih primanja za cjeloživotnu prikovanost u kolicima. Zar ih s time dodatno ne vrijeđate, omalovažavate? Imate li uopće savjesti ili ste toliko zaljubljeni u sebe i u svoju ministarsku fotelju? Evo trebam odgovoriti po tko zna koji put na pitanje na koje ne zna čovjek više što bi odgovorio. Hvala vam lijepa, dobro živim, izvrsno, zdravlje mi je još uvijek dobro iako sam prošao i rat 9.-to mjesečno zatočeništvo u 3. srpska koncentracijska logora. Pa ako je nešto dobro nakon ovih 90. dana osobno moram reći konačno mi je priznati ratni put i stradavanje u Domovinskom ratu, bio sam hrvatski branitelj, vukovarski branitelj. U logoru nisam jeo janjetinu i prasetinu svaki dan i nisu mi dovodili prostitutke kako se do sada to govorilo nego sam prošao sudbinu jednako kao i drugi hrvatski branitelji civili, zatočenici, od nekih bolje, od nekih gore. Dakle Izmjene i dopune Zakona o pravima hrvatskih branitelja, radi se samo o 7. točaka koje su sve vrlo afirmativne i vi to vrlo dobro znate koje smo morali donijeti vezano uz jedinstveno tijelo vještačenja. Neke stvari smo poboljšali u stambenom zbrinjavanju hrvatskih branitelja i riješili smo pitanje pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koje je bilo dugo godina neriješeno, odnosno traljavo riješeno, vi to najbolje znate. da komentiram nekakvo vrijeđanje hrvatskih branitelja možda bi bolje mogli oni komentirati kako se ja nosim s time da svaki dan prolazim pored Ministarstva gdje mi se viče ubij ga, smrdi i da ne govorim neke druge još izraze koje mi prišivaju. Zahvaljujem hrvatskim braniteljima jer danas zadnja 2 mjeseca kada idem kupiti kruh idem u pratnji dva policajca, hvala hrvatskim braniteljima na tome. Dakle 90.-tih godina nisam se morao bojati četnika niti sam ih se bojao a sada, ne bojim se sada naravno ni njih jer oni su, većinom su ti koji to čine i koji to meni govore većinom su kukavice, jaki su kada su u skupini, pojedinačno baš i nisu, to je dokazano i puno prije. I evo, nemam šta reći, dakle niti vrijeđam hrvatske branitelje, radim na njihovu korist. Što se tiče moje zaljubljenosti u fotelju, evo čekamo da prođu izbori, jednostavno treba pokazati ljudima da se vlast ne mijenja na ulici, ne mijenja se šatorima. Jer ukoliko bih podnio ostavku nakon što prosvjednici u šatoru izraze to pred Ministarstvom branitelja, bojim se da to ne bi bio recept pa da se ne bi šator preselio pred Ministarstvo ne znam, poljoprivrede, pa poslije pred Ministarstvo zdravlja. Rekao sam to već jedanput da možemo izračunati što je jeftinije, svake 4 godine imati izbore ili seliti šatore svakih 20 dana ispred ministarstava. Evo, nema drugo šta reći. Hvala vam lijepo. Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa gospodine ministre, ne mogu bit zadovoljan sa vašim ponovnim objedama i nazivanjem pojedinih branitelja kukavicama. Jednako tako ste ponovo nepristojni u ovom visokom hrvatskom domu, u ovom parlamentu kao i u javnoj komunikaciji sa ljudima i građanima Hrvatske, jednako tako kao i sa braniteljima. Pa zar niste svjesni kakove ste sve uvrede iznijeli i kakove bezobrazluke i prostote ste izrekli u javnoj komunikaciji? Pa trebalo vas je odmah smijeniti da nemate više nikakvu ulogu u ovoj Vladi. Pa rekli ste da su vas pročačkali od četvrtog do sedmog koljena, da sve o vama znaju pa čak i o onomu mjestu o kojem ja ne bih govorio danas. Zar to nije sramota? Šivali ste si džepove, pa zašijte si više usta da ne budete tako bezobrazni. Molim vas. Molim vas tišina. A kolega Đakić vi ipak birajte riječi kad nastupate u Hrvatskom saboru, to nije primjereno. Treće pitanje postavlja kolegica Đurđica Plančić. **Plančić, Đurđica (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Svoje pitanje uputit ću predsjedniku Vlade gospodinu Zoranu Milanoviću. Dakle posljednjih tjedan dana svjedočili smo naglom porastu tečaja švicarskog franka zbog kojeg je doslovno preko noći došlo do značajnog financijskog udara na veliki broj građana Republike Hrvatske. Procjenjuje se da se radi o oko 68 tisuća kredite u švicarskim francima što vjerojatno znači i jednak broj obitelji koje su se zaista našle u nezavidnom položaju. Naravno, odmah se tu našlo mnoštvo stručnjaka svaki sa svojim prijedlogom rješenja, od traženja moratorija, konverzije ili smanjenja porezne stope do traženja dodatnih analiza i još mnogo čega. No Vlada je reagirala odmah i bez odugovlačenja te je na svojoj hitnoj sjednici koju je održala jučer donijela odluku kako će predložiti Saboru dopunu zakona kojim će tečaj švicarskog franka na 6,39 kuna i to na rok od godine dana. S obzirom da od kritičara i dalje slušamo kako je ova mjera vatrogasna, nedovoljna, parcijalna, ja vas lijepo molim da nama i hrvatskoj javnosti još jedanput pojasnite i kažete kojom ste se idejom vodili kada ste se odlučili baš za ovaj put rješavanja tog problema i mogu li naši građani sa ovakvim kreditima biti mirniji. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Na pitanje odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. Izvolite predsjedniče. **Milanović, Zoran (SDP)** Hvala vam gospođo zastupnice. Kod nas kad se kaže vatrogasna mjera onda se obično to gleda s visoka kao nešto loše. Ovo nije vatrogasna mjera, ovo je odlučna mjera, a inače osoba koja je na čelu Udruge Franak je jedan vatrogasac višeg reda, pilot kanadera u Hrvatskoj vojsci, to sam jučer saznao. To su ozbiljni ljudi u problemu. Ali evo vam primjera, dakle ja sam ove tri godine bio vrlo oprezan i pažljiv i birao sam riječi kada sam govorio o bankama i o financijskim institucijama. Svjestan sam da je njihova stabilnost važna, dominacija ne dolazi u obzir. Ne dolazi u obzir. Imam nekoliko prijatelja, bliskih prijatelja moje generacije koji su uzeli te kredite, nijedan od njih nije spekulant. Imam bliskog rođaka koji je vrhunski liječnik, koji svakodnevno dakle ne diže praktički glavu iz operacijske sale i živi od plaće. 2006. godine da bi kupio stan za svoje troje djece, on i supruga koja je isto liječnica i radi u javnom sustavu, podigli su kredit dugoročni i prva rata je bila 5800 kuna. Da su uzeli u eurima, a nikome nije jasna ta razlika, bilo bi 6500 kuna. Danas ta ista rata za kredit u eurima je malo više od 6500 kuna. U francima da Vlada nije donijela i predložila ovaj zakon bila bi 10500 kuna. Ovako je samo 8500 kuna naspram početnih 5800. To je nažalost moram sada reći nakon tri godine u povijesti kreditiranja moderne dakle zapadne civilizacije bez presedana. To je naprosto nezamislivo i nikakva priča o bančinim bilancama, o tome kako sam se onda zaduživao i kako prikazujem bilance, na to ne može dati odgovor. Oni koji su 2006. godine populistički prelazili preko toga, tu mislim na odgovorne ljude ne nužno u Vladi nego drugdje, koji se nisu htjeli zamjeriti građanima i puštali su ih da se naivno naprosto upuštaju u to dok su u Austriji u isto vrijeme po nalogu po nalogu države banke izdavale kod takvih kredita upozorenja građanima na službenom obrascu na kojem samo što nije bila mrtvačka glava. To ćemo podijelit u ovom Saboru da to ljudi vide, sa upozorenjima svih rizika, dakle podijeljene odgovornosti. Tamo tog problema nije bilo. Ok, možda se ne možemo u svemu uspoređivati sa Austrijom, možda naši građani žele nadoknaditi ono što im je uzeo rat, godine patnje, odricanja i razumno je da su ljudi htjeli malo više ili malo jeftinije. I ako te za to kasnije okolnosti malo i kazne i to je ljudski, ali da te unište da padneš u dužničko ropstvo to ne. Vlada je napravila ovo i to može napraviti. U suradnji s Narodnom bankom Hrvatske, koja je Narodna banke Hrvatske a ne Pakistana, naći ćemo rješenje i garantiram da ćemo naći rješenje da dodatno riješimo ovaj problem jer on nije gotov, da se osvrnemo i na problem kredita u eurima, u eurima, da pojasnimo javnosti šta to stvarno znači, u čemu je razlika između kredita u eurima u Hrvatsko i u Austriji i zašto smo toliko ovisni, da razmislimo o mogućoj konverziji u kune, da vidimo je li to moguće. Zato jer naprosto treba reći, nakon 6 godina krize i na to smo znali biti i ponosni, hrvatske banke i dalje rade ko Bog, profiti su veliki. U godini, nakon godinu dana od kad smo prvi puta zakonski intervenirali i smanjili kamatne stope na franak profiti banaka su još narasli. Ne da nije smetalo, nego im je i dalje super i neka budu profitne. Ali u buduće će se ta odgovornost dijeliti. Ja nisam nikada potpirivao i potpaljivao javnost populističkim izjavama na račun banaka. Reda mora biti, ali u buduće na drukčiji način. Hvala gospođo potpredsjednice. Moje pitanje ide gospodinu Milanoviću, predsjedniku Vlade. Gospodine predsjedniče Vlade, opće je poznata žalosna činjenica da je u mandatu vaše Vlade eksplodirao javni dug Republike Hrvatske, a da je premija rizika manja jedino od grčkog rizika, da smo na žalost na svim gospodarskim ljestvicama na samom dnu EU. Ono što međutim je manje poznato, a to je da koristeći statističke metodologije mijenjate ih kao tenisice. Dakle, kada vam odgovara statistička metodologija EU kako biste prikazali rast izvoza onda je to dobro došlo. Kada međutim treba obračunavati hrvatski državni deficit onda koristite nacionalnu metodologiju, pa ste tako prije dva tjedna ponosno objavili da je naš deficit svega 12,8 milijardi kuna iako ste mjesec dana prije toga ovdje u Hrvatskom saboru iznijeli rebalans koji je bio tri milijarde kuna veći. Dakle, u mjesec dana se ušparalo valjda 3 milijarde kuna. Međutim na žalost koliko god mi svi željeli da je taj deficit svega 12,8 milijardi kuna zaboravljate vjerojatno namjerno, a to je da ste uzeli tri milijarde kuna iz drugog mirovinskog stupa, da je nezabilježen dug u zdravstvu više milijardi kuna, da se jamstva državnim poduzećima javnim poduzećima izdaju kao na traci, nitko više niti ne bilježi. E sad, moje je pitanje za vas da li ste ovdje pred svima nama i hrvatskom javnošću spremni pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću jamčiti da je deficit stvarno 12,8 milijardi kuna? **Zgrebec, Dragica (SDP)** Na pitanje odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. Izvolite. Hrvati i Hrvatice će odrediti i odlučiti i vidjet će vrlo jasno, jer sad su se oblaci razišli tko radi za dobrobit ljudi, tko se trudi i upire da oni koji predstavljaju pokretački motor ovog društva dođu u bolju, povoljniju situaciju da mogu više potrošiti. Možda ne kao vi i slični, ali da si mogu nešto malo priuštiti tako da ih se liši tog dužničkog tereta. A vi nastavite po svom. Mi statistike ne friziramo, mi radimo pošteno. Ako se katkad pozivamo na statistiku EU to bi trebalo bit u redu. Ne? Ne znam na koje statistike smo se ranije pozivali i nastavit ćemo u ovih godinu dana tako. Neće bit lako, borit ćemo se jer imamo čiste ciljeve i čiste metode, a vi nastavite po svom. Moju pažnju nećete dobit. **Zgrebec, Dragica komentirat će odgovor će komentirati onaj tko je postavio pitanje. Kolega Domagoj Milošević, izvolite. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Pa oduševljen sam odgovorom. Drsko, bezobrazno, neodgovorno kao i uvijek u vašem stilu. A to što koliko ja mogu potrošiti znate od '89. sam zaposlio za razliku od vas stotine ljudi i platio stotine milijuna kuna poreza. Dakle, pustite to. A odgovor na vaš odgovor slijedi. Dakle, zahvaljujući vašem neradu ili krivom radu hrvatski građani o kojima ste sad malo prije govorili su izgubili otprilike stotinjak milijardi kuna vrijednosti samo u nekretninskom stambenom fondu više od Španjolske, Grčke ili Portugala. Ne zna se koliki su gubici u vrijednosti tvrtki zbog vašeg nerada, dakle u vrijednosti tvrtki vjerojatno deseci milijardi kuna u protekle tri godine. Oportunitetni trošak tog što smo ušli u EU i što danas vi činite i ne činite činite pogrešno se mjeri također u milijardama eura. Javni dug u četiri godine vaše Vlade će sigurno narasti za 80 milijardi kuna. I kad sve to skupa zbrojite to je jedan cjelogodišnji hrvatski GDP, o 50000 ljudi koji su napustili Hrvatsku, mladi i obrazovanih zadnjih nekoliko godina ne trebamo ni govoriti. Šteta toga je apsolutno nemjerljiva, pa vi samo i dalje nemajte vremena i nemojte odgovarati na pitanja. a odnosi se na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija stečenih izvan EU. Nakon 1.7.2013. stupanjem na snagu Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija nastali su problemi i to u vezi stručnog priznavanja visokoškolskih obrazovnih kvalifikacija za sve one koji su diplome stekli izvan EU, a posebno u Republici Srbiji i Republici Bosni i Hercegovini. Iako im je formalno priznata obrazovna kvalifikacija od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje isti se upućuju na ponovni postupak kod nadležnih komora kako bi im se priznala stručna kvalifikacija. Iskustvo kaže da je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija preko stručne komore pratio otežavajući administrativni postupak i prate visoki materijalni troškovi. Naime, postupak obuhvaća polaganje više od 10 ispita, sati praktičnog rada u struci uz troškove oko 50 hiljada kuna koji naravno ti mladi ljudi koji još nisu ni počeli raditi ne mogu obezbijediti. Sve ovo govori u prilog nerazumijevanja problema tih mladih i obrazovanih ljudi koji su sticajem različitih okolnosti svoje obrazovanje stekli izvan Republike Hrvatske. Ima se dojam, stvara se osjećaj da se radi o otvorenoj diskriminaciji za hrvatske državljane koji se školuju u državama regije u odnosu na državljane članice EU. Zato postavljam pitanje gospodinu ministru što misli ministar poduzeti kako bi se riješio problem međusobnog priznavanja diploma u regiji? **Zgrebec, Dragica (SDP)** Na pitanje odgovara ministar Vedran Mornar. Izvolite ministre. Vedran** Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane zastupnice i zastupnici. Ovdje je u pitanju doslovna primjena europske direktive i Zakona o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Razlikuje se od područja do područja. Obrazovna kvalifikacija priznaje se, i to rutinski odrađuje, ona Agencija za znanost i visoko obrazovanje. A u konkretnom slučaju na koji vjerojatno upućujete ovo svoje pitanje radi se o postupku pred Hrvatskom komorom dentalne medicine gdje je postupak nešto malo složeniji. S tim je upoznat i ministar zdravlja i zajednički radimo na rješavanju tog problema, da se postupak pojednostavi. Komentar na pitanje, Mile Horvat. diplomirati nego nostrificirati tu istu diplomu u RH. Da podsjetim na činjenice da ovog trenutka 200 tisuća mladih ljudi školovanih je otišlo iz Hrvatske, od toga 800 liječnika. A istovremeno imamo deficit toga kadra, naročito na područjima od posebne državne skrbi gdje taj posao nije toliko atraktivan kao što je atraktivan u Zagrebu, Osijeku, Splitu i nekim drugim gradovima. Unatoč toga mi imamo podatke da postoje ljudi i u Erveniku i u Kninu i u Belom Manastiru i u Vukovaru i u Trpinji koji žele da rade, da ostanu tamo, koji su mještani dakle tih mjesta i koji su stekli svoje obrazovanje na način kao što sam rekao. To im je onemogućeno upravo zbog takvog odnosa komore prema tim njihovim diplomama. Oni su odradili i odrađuju pripravnički staž, njima je priznata diploma ali se ne dozvoljava polaganje državnog stručnog ispita naravno samim time dovodi se u pitanje buduće zapošljavanje. I ne bi voljeli da kažemo da ćemo biti vjerojatno u prilici u skoro vrijeme da umjesto njih uvozimo liječnike iz Rumunjske. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Šesto pitanje postavlja kolega Saša Đujić, izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice. Ja svoje pitanje upućujem potpredsjednici Hrvatske vlade i ministrici socijalne politike i mladih gospođi Milanki Opačić. Poštovana gospođo potpredsjednice iako mnogi često za ovu Vladu govore da nije socijaldemokratska, da je tehnokratska, neoliberalna, da ništa ne radi, da nije socijalno osjetljiva i da ne brine o hrvatskim građanima ova Vlada upravo suprotno vuče niz socijaldemokratskih poteza i mjera kao što su neke odluke i zakoni vezani uz ljudska prava, kao što je povećanje plaća hrvatskim građanima, obnova u poplavljenim područjima, mjere za poticanje zapošljavanja, pomoć našim sugrađanima koji imaju kredite u švicarskom franku, jučerašnja podrška premijera radnicima Sisačke rafinerije itd., itd. Tako je ova Vlada povukla još jednu socijaldemokratsku mjeru koja se zove novi početak za socijalno najugroženije građane kojom će se otpisati dugovi našim najsiromašnijim sugrađanima. Pa za tu inicijativu možemo reći slobodno da je to još jedna socijalna mjera nesocijaldemokratske Vlade. Tu mjeru i inicijativu najavili ste prošli tjedan hrvatskoj javnosti. Prije dva dana sporazum s Vladom potpisali su gradonačelnici velikih gradova i direktori javnih poduzeća, jučer su to učinili predstavnici banaka. Moje pitanje stoga glasi, što očekujete od ove inicijative, koji su kriteriji za otpis dugova, tko je sve podržao ovu inicijativu i uključio se u otpis građanima i od koga to očekujete da će se u narednom razdoblju još priključiti? I zbog čega se, po vašem mišljenju, ovako veliki broj naših sugrađana našao u blokadama? Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na pitanje, potpredsjednica Milanka Opačić. Izvolite. Hvala gospodine zastupniče. Dakle, riječ je o velikom broju građana koji su duže od godinu dana blokirani i koji zbog toga doista imaju na neki način zaustavljen život i to nije nešto što se dogodilo od jučer, dakle to je nešto što se gomila godinama. Kriza predugo traje, radna mjesta se gube već zadnjih 10-ak, 12 godina i ljudi nažalost su iz dana u dan sve više tonuli u probleme. Ovo što smo napravili zadnja dva dana sa potpisivanjem i teleoperaterima, bankama, trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu i sa 4 velika grada riječ je ustvari o vjerovnicima koji imaju 90% duga. I zato nam je bilo važno s njima Riječ je o tome da dug otpisujemo onima koji su najugroženiji. Dakle, ljudima koji imaju socijalne pomoći, ljudima koji imaju osobne invalidnine, ljudima koji žive doista na liniji siromaštva. svi smo se zajedno složili ovo je jedan bio proces koji smo duže od 6 mjeseci radili u pregovorima i sa bankama i sa teleoperaterima i zajednički smo došli do ovih kriterija. Svi su se složili da su ti kriteriji apsolutno kriteriji za one koji su najugroženiji. To znači da bi ustvari za prve korisnike koji od 1. veljače će moći podnijeti prve zahtjeve za otpis duga već negdje u ožujku mogli očekivati i prve ljude koji su deblokirani i koji imaju ajmo reći jedan novi životni početak. Zasada se javljaju brojni gradovi koji žele potpisati sporazum, pristupiti tom sporazumu. Neki dan smo bili u Krapinsko-zagorskoj županiji jer su se tamo prvi javili, međutim od danas je ili od jučer već obrazac na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih koji se može popuniti od strane svakog grada i svake općine i bilo koje pravne osobe koja pruža određene usluge svojim građanima i koje žele na taj način po ovim kriterijima otpisati dug građanima. Mislim da su svi pokazali jedno veliko društveno odgovorno ponašanje, jednu veliku socijalnu osjetljivost prema onim građanima koji doista najteže žive i upravo zbog toga ova zadnja dva dana po meni se pokazalo u Hrvatskoj da se može sjesti zajedno za stol i sa onima s kojima se možda naizgled ne može dogovoriti, ali evo pokazali smo da može jer su svi svjesni da toj kategoriji ljudi treba pomoći. Najveći broj tih ljudi doista nisu svjesno i ono svojom voljom upali u te probleme nego su se našli zbog teške gospodarske situacije i krize koja predugo traje. Dakle, ovo jest jedna dobra socijalna mjera i upravo zbog toga očekujem da se svi gradovi, sve općine i sve pravne osobe koje isporučuju određene usluge građanima uključe u ovaj projekt. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Komentara nema. Sedmo pitanje, kolega Peđa Grbin. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Svoje pitanje upućujem potpredsjednici Vlade RH i ministrici socijalne politike i mladih gospođi Milanki Opačić. Poštovana gospođo potpredsjednice, svojom odlukom od 12.siječnja 2015.godine Ustavni je sud je sud je obustavio primjenu Obiteljskog zakona. moram ukazati da je takva brzina pomalo neuobičajena kada znamo da u nekim drugim predmetima Ustavni sud evo već 4.godinu odlučuje pa još uvijek ne znamo koji je stav Ustavnog suda primjerice o valutnoj klauzuli. Ali dobro. Brzina kojom je Ustavni sud ovdje odlučivao dovela je do čitavog niza problema. U problemima su naši sudovi, u problemima su centri za socijalnu skrb jer ne znaju kako postupati, ali prije svega u problemima su djeca, štićenici i roditelji jer ne znaju na koji način će se njihove odluke koje su dobili, odluke o alimentaciji, odluke o viđanju roditelja i djece izvršavati. U problemima je i RH. Naime, zakon čiju primjenu odredio Ustavni sud, a to je Obiteljski zakon iz 2003.godine nije usklađen niti sa direktivama EU, niti sa međunarodnim konvencijama kojima je RH pristupila u međuvremenu. Napomenut ću, Europska komisija je notificirana o donošenju zakona iz 2014.godine, on je usklađen sa europskim pravom i mi smo ga dužni provoditi. Moje pitanje vama je, što će Vlada učiniti kako bi se ove posljedice odluke Ustavnoga suda što prije otklonile kako ne bi trpili naši građani i kako ne bi trpila RH zbog postupka koji bi eventualno Europska komisija mogla pokrenuti protiv nas? Hvala. Da, gospodine zastupniče sve ovo što ste vi rekli je točno. Dakle vrlo jednom neuobičajenom odlukom Ustavnog suda umjesto da kaže koji dijelovi su eventualno protuustavni pa da da rok kao i za mnoge druge zakone da to zakonodavno tijelo i izvršno usklade, oni su suspendirali zakon i stavili se u funkciju zakonodavca i odlučili koji zakon će biti na snazi što je po prvi puta do sada učinjeno od Ustavnog suda i definitivno su izišli izvan okvira svoga zakona. Mi smo ovdje u Vladi prvenstveno izabrani da štitimo interese građana i njihova prava. U ovom trenutku je činjenica da mnogi naši građani ne mogu ostvarivati svoja prava, da npr. imamo situaciju da zbog suspenzije novog zakona jedan roditelj i dalje može dijete odvesti u neku drugu zemlju i ne mora ga vratiti natrag. Mi imamo puno takvih problema gdje su to roditelji učinili i mi tu djecu nikad nismo vratili u Hrvatsku i nismo ih vratili njihovim roditeljima. S druge strane nema nijednog mehanizma više koji štiti roditelja da ima pravo na viđanje svoga djeteta, to je prvenstveno pravo djeteta da ima pravo kontakta s jednim i s drugim roditeljem jer nema nikakvih sankcija u zakonu iz 2003.godine što je bilo u zakonu koji je suspendiran. Jednako tako treba reći da osobe koje su lišene poslovne sposobnosti po starom zakonu su lišene u potpunosti. To je kršenje Konvencije o ljudskim pravima i Konvencije u pravima osoba sa duševnim smetnjama. Mi smo izgubili mnoge sudske presude na Europskom sudu za ljudska prava zbog toga što je po starom zakonu da npr. roditelja koji ima laku mentalnu retardaciju ali se brine za svoje dijete, oduzmete to dijete, date ga na posvojenje što je bio slučaj i da ga pri tom ne pitate ništa i ne tražite nikakvo njegovo mišljenje. Dakle u našem zakonu mi smo se uskladili i sa direktivama i sa konvencijom takvog roditelja mora se tražiti suglasnost i mora se tražiti mišljenje. mi smo s ovim zakonom uštedjeli određene novce. Ja ću vam samo reći npr. kada su u pitanju naši centri za posebno skrbništvo gdje smo imali dakle ljude sa pravnim fakultetom i sa položenim pravosudnim ispitom koji su išli na sud i štitili prava djece i osoba koje su lišene poslovne sposobnosti odnosno lišavaju se, mi smo njih plaćali dakle odvjetnike smo do sada plaćali negdje oko 7,5 milijuna kuna na godišnjoj razini. Naši odvjetnici koje smo mi zaposlili u naših centara nas koštaju milijun i 300 tisuća kuna godišnje. Dakle to je jedna direktna ušteda u hrvatskom proračunu, no očito to Ustavni sud baš i nije puno zanimalo. Nama je puno važnije od ove uštede i to da smo dobili pravnike koji su senzibilizirani na prava djece i osoba koja se lišavaju poslovne sposobnosti i koji se na sudu isključivo bave njihovim pravima i štite njihove interese što do sada nije bio slučaj. Bez tog instituta u ovom trenutku su i te osobe ostale. Što se tiče Vlade RH još jedanput ću reći, svi smo mi ovdje zaduženi da se borimo za prava naših građana i da štitimo njihova prava i utoliko Vlada RH će vrlo brzo uputiti u Hrvatski sabor Obiteljski zakon sa određenim izmjenama kako bi Obiteljski zakon stupio na snagu i zadržao sve ove mehanizme koji štite prava građana prvenstveno djece, roditelja i još više osoba koje su sa duševnim smetnjama, osoba s invaliditetom čija prava u ovoj zemlji očito štite samo pojedine udruge i nitko više. Hvala vam lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Komentara nema. Hvala. 8 pitanje kolega Boris Blažeković. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Svoje pitanje upućujem prvoj potpredsjednici Vlade, ministrici vanjskih i europskih poslova gospođi Vesni Pusić. Okrutan i tragičan napad na redakciju satiričkog časopisa Charile Hebdo u Parizu svojom je bezobzirnošću, drskošću i posebice motivom zgrozio, ali barem na trenutak i ujedinio cijeli slobodarski svijet. Očito je da je sam napad isprovocirao razna tumačenja ali brojne poglede na vjerski fundamentalizam, u ovom slučaju islamski fundamentalizam od povijesnog pogleda te s njim uzročno posljedičnih razloga nastanka islamske države do brojnih vrlo ozbiljnih rasprava o globalnoj, individualnoj sigurnosti država u datim okolnostima. Sve zemlje protuterorističke koalicije među kojima je i Hrvatska ranjive su manje ili više u pogledu mogućih sličnih terorističkih napada i to nepredvidivog sadržaja, mjesta i vremena. Po vašem mišljenju, koja su najvažnija sigurnosno-politička pitanja i aspekti koji se otvaraju pred nama u Europi i u Hrvatskoj? **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovora prva potpredsjednica Vesna Pusić. Zahvaljujem gospodine zastupniče na pitanju. Dakle nakon terorističkog napada na Sharlie Hebdo u Parizu se okupio pa ja bih rekla iz dva razloga, jedno je solidarnost konkretno sa Francuskom i specifično sa francuskom tradicijom u borbi za slobodu javne riječi i u podršci novinarima i karikaturistima koji su stradali u tom terorističkom napadu. Okupio se slobodarski svijet i okupila se apsolutno u jedinstvu Europa. Tu vrstu zajedništva zapravo smo vidjeli u borbi protiv terorizma prvi puta direktno u okupljanju anti-ISIL ili anti-DASH koalicije u borbi dakle protiv terorističke ekstremističke organizacije koja sebe naziva Islamska država koja je već tada otvorila široku temu a to je s jedne strane borbu protiv terorizma, ujedinjenu Europu i ujedinjeni svijet u borbi protiv terorizma koji zahtjeva suradnju službi, država, vrlo široku suradnju na tom polju i istovremeno otvara drugo pitanje obzirom da je ovaj napad u Parizu okarakteriziran i kao antisemitski dakle borbu protiv antisemitizma. I istovremeno borbu protiv antiislamizma. Dakle činjenica da se terorističke grupacije, ekstremističke, terorističke grupacije danas identificiraju ili skrivaju iza Islama a mogle bi se skrivati iza bilo čega drugoga, otvara i pitanje važnosti borbe protiv antiislamizma koji to često izaziva u društvima. I jedan od načina je svakako partnerstvo sa islamskim zajednicama u europskim zemljama i leaderima koji su spremni i sposobni unutar muslimanskih zajednica u europskim zemljama osigurati takvo vodstvo koje prokazuje teroristički ekstremizam koji se skriva iza te religije. Mi na sreću u Hrvatskoj imamo takvo vodstvo i surađujemo sa tim vodstvom u našoj islamskoj zajednici. To također zahtjeva i nešto o čemu smo razgovarali na vijeću ministara za vanjske poslove Europske unije u ponedjeljak i sa glavnim tajnikom Arapske lige Elarabyjem. Budući da zahtjeva suradnju i sa većinskim islamskim u prvom redu arapskim zemljama koje trebaju imati ravnopravnu, ako ne u nekim stvarima i leadersku ulogu u borbi protiv terorizma, ekstremizma koji se skriva iza Islama, odnosno iza muslimanskih zajednica i koji prijeti muslimanskim zajednicama barem isto toliko kao i nemuslimanskim zajednicama. Dakle ukratko odgovor je suradnja država, vrlo široka suradnja država i službi sa posebnim naglaskom Vrijeme./… … Arapskom ligom i državama Arapske lige kao i suradnja sa

Poštovani gospodine potpredsjedniče, Hrvatski zavod za statistiku kaže prema njihovim podacima, a njih ne dovodimo u pitanje i kada nam pašu i kada nam ne pašu da je hrvatsko gospodarstvo u proteklih 10 mjeseci prošle godine imalo izvoz oko 65 milijardi kuna. To mnogima možda ne znači ništa ali ako kažemo da je to u postotku 9% više nego prošle godine, s istim razdobljem prošle godine onda to nešto govori. S druge pak strane, nakon 6 godina stagnacije i pada industrijske proizvodnje imamo rast industrijske proizvodnje. Prema izvješću Europskog statističkog ureda, dakle europskog ne hrvatskog Hrvatska spada među zemlje koje imaju najveći skok rasta industrijske proizvodnje. Ako tomu dodamo i činjenicu da od 1.1. ove godine gotovo milijun građana hrvatskih ima i imati će veće plaće što je rezultat izmjena poreza na dohodak postavio bih pitanje, možemo li konačno nakon 6 godina krize reći da je Hrvatskoj krenulo na bolje a da vas odnosno nas koji to govorimo ne proglase dežurnim optimistima bez pokrića? Hvala lijepa.

dakle ovo sve što ste vi rekli je istina, to su činjenice, to je zabilježeno u državnim statistikama različitih institucija, Državnog zavoda, HNB-a, Ministarstva financija, nekih naših fondova itd., itd.. Međutim, ono što želim reći jeste da će Vlada apsolutno učiniti sve što jeste u domeni Vlade da ovi pozitivni trendovi iz 2014. se nastave u 2015. i da dođe do određenog dakle ja dakle ja bih rekao preokreta prije svega u BDP-u jer ovdje već imamo dosta tih pozitivnih kretanja. Ono što možemo očekivati u 2015. u tom smislu jest nastavak rasta dakle i industrije i turizma a onda naravno izvoza i roba i usluga. Ono što nam treba jeste i potrošački optimizam, dakle treba nam nastavak rasta osobne potrošnje koji je bio jako blag u 2014. godini ali bez raste osobne potrošnje teško može doći do oporavka BDP-a. I ono što je najvažnije treba probuditi investicije kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Ja se nadam da će ova priča s EU fondovima gdje smo stvorili ali doista stvorili sve pretpostavke da u ovoj godini krene ugovaranje ogromnih novaca pa onda i realizacija tih projekata, da će to posebno doprinijeti investicijama. Međutim, ono što želim ovdje posebno naglasiti i mislim da bi se oko toga konačno trebali složiti, ovaj pristup gdje se svaka dobra vijest pokuša kroz legitimnu ja ću reći političku bitku obezvrijediti to nije dobro za Hrvatsku, to nije dobro da se događa niti u zemlji, a Boga mi ni u Bruxellesu, a to se cijelo vrijeme događa. Znači naši relevantni politički predstavnici non-stop govore protiv svoje države, ne protiv Vlade, ne protiv nekih pojava nego generalno protiv nekih stvari koje bi trebale vući naprijed i gospodarstvo i zemlju i to nije dobro. Dakle bez tog nužnog optimizma, jednog odgovornog odnosa nema niti rasta investicija niti će doći investitori, nema rasta osobne potrošnje jer će se ljudi uvijek stiskati i reći će evo sutra će možda biti gore pa idemo štedjeti, nećemo trošiti. Bez potrošnje nema gospodarskog oporavka, bez tog nužnog optimizma neće biti ni novog zapošljavanja ljudi jer će se poduzetnici stisnuti pa neće uzeti jednog, dva, tri, pet ljudi u firmu jer neće znati što slijedi sutra. U ekonomskoj teoriji postoji teorija očekivanja. Bez dobrih očekivanja i optimizma nema napretka. To je vrlo jasno i ako barem oko ovih pitanja ne stanemo zajedno, čvrsto iza toga nema oporavka. Taj oporavak će biti i dalje trom, spor, lagan, međutim kažem barem oko takvih stvari trebali bi zaista vrednovati istinu i činjenice koje se opovrgnut ne mogu. Evo primjer ovaj maloprije oko proračuna. Pa zašto ne pohvaliti jednu Vladu da je u nekoliko mjeseci u finišu 2014. godine uspjela uštediti dodatne 3 milijarde kuna? Zašto ne pohvalit tako nešto? To je činjenica. Dakle vrlo egzaktno po stavkama znamo koliko smo manje potrošili, sveli deficit na 3,8% BDP-a i približili se onim zadanim ciljevima koje smo dogovorili između ostalog i sa Europskom komisijom. To je odličan ulaz u 2015. kao novu fiskalnu godinu i na tome ćemo bazirati fiskalnu politiku, ali i ukupnu ekonomsku politiku u ovoj godini. Nema komentara. 10 pitanje, kolega Krešimir Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice. Svoje pitanje upućujem predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, naime jer u studenom prošle godine zatražio sam iz Ministarstva financija popis kapitalnih investicija za Zagreb, Split, Rijeku i Osijek za vrijeme ove Vlade no nisam dobio tu informaciju, a stanje u Slavoniji i Baranji je sve gore. Znamo da se godinama dolazilo u Slavoniju i Baranju, no gledajući zadnje vrijeme da ljudi napuštaju sela i gradove, odlaze u inozemstvo, mnogi su godinama vidjeli svoju šansu i u građevinskom sektoru, no gledajući proračun i slušajući premijerovo zadnje izvješće nisam pronašao baš neke kapitalne investicije za Slavoniju i Baranju. Pa evo postavljam pitanje predsjedniku Vlade, do kraja mandata planirate li započeti neku stratešku investiciju za Slavoniju i Baranju, pa ja bih molio da kažete koje su to investicije i kada planirate započeti. Odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. Izvolite predsjedniče. **Milanović, Zoran (SDP)** Zadnje izmjene poreznog sustava, korekcija poreznih topa na koje je bilo i prigovora, najviše, daleko najviše pogoduju siromašnijim općinama koje su nažalost većinom u Slavoniji i Baranji. Prvo. Drugo, bili ste gradonačelnik Osijeka, nedavno je pokrenut jedan ogroman projekt u infrastrukturu, vodoopskrbni sustav odvodnje vrijedan desetke i desetke milijuna eura. To Osijek nikad nije imao. Evo na tome ću stati, ima još puno toga, da ne bi rekli da širim optimizam. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Zahvaljujem se predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. No i sami ste maloprije rekli da je Slavonija i Baranja također među nekim regijama prošla rat i odricanja, mislim da je došlo vrijeme da se prema Slavoniji i Baranji ponaša puno drukčije. No ja vas nisam pitao za porezni sustav iako on se mijenja iz dana u dan, a vidimo da Slavonija i Baranja sve više zaostaje. Također, gledajući ljude iz Slavonije i Baranje koji sve više odlaze, onda sigurno da izražavam svoju zabrinutost. No maloprije ste spomenuli jednu kapitalnu investiciju, a upravo sam godinama radio na toj kapitalnoj investiciji i niste je mogli mimoići, a radi se o pročišćivaču i kolektoru vrijednom 72 milijuna eura za Grad Osijek. Nisam vas pitao za investicije koji je inicijator bio Grad Osijek nego upravo za investicije koje se tiču vaših ministarstava Hrvatske Vlade i očekivao sam da ćete se pohvaliti s nečim i da ćete nešto započeti jer prošao vam je gotovo mandat a u Slavoniji i Baranji niste započeli nijednu investiciju, pa i one koje su u tijeku idu prilično sporo i razvučeno je njihovo završenje. Prema tome, ja vas još jednom molim predsjedniče Vlade, pogledajte na Slavoniju i Baranju i započnite barem jednu kapitalnu investiciju u svome mandatu. Hvala lijepo.

Poštovani gospodine ministre, svjedoci smo brojnih slučajeva u kojima naši građani iz različitih razloga nisu u stanju podmirivati svoje financijske obveze, dolaze pod ovrhe, blokade, deložacije. Neke zemlje to rješavaju stečajem potrošača odnosno tzv. osobnim bankrotom. Smatram da mi kao socijaldemokratska vlast možemo i moramo zaštititi i te građane. Zato vas pitam hoćete li i kada predložiti Zakon o stečaju potrošača te ako da, koje bi bile njegove bitne značajke. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Na pitanje odgovara ministar Orsat Miljenić. Izvolite ministre. Hvala lijepo poštovana zastupnice. Dakle zakon je pred krajem izrade, znači u javnoj raspravi i mi očekujemo da će do kraja mjeseca ići pred Vladu što znači da će biti u Saboru negdje u veljači, prvoj polovici veljače. Radi se o jednom vrlo kompleksnom zahvatu u pravni sustav jer uvodimo jedan institut koji mi u Hrvatskoj nikad nismo imali. Uvodimo institut od kojeg postoje velika očekivanja, ja bih rekao nekad i prevelika i ja bih volio i poslat poruku da tu moramo biti također realni. Znači što on znači? On znači s jedne strane mi dajemo građanima koji su ušli u životni problem, stvarno u životni problem, jer na žalost takvih građana oko nas ima dosta. Dajemo im priliku za novi početak i dajemo im priliku da nakon što cijela njihova imovina se sravni ostane im određeni egzistencijalni minimum, vrate se dugovi, da im se preostatak otpiše. Tu ide i jedno razdoblje kušnje dvije do pet godina kako sada zamišljamo u kojem građanin je pod ja bih rekao pod patronatom jedne vrste jer ono što zaradi dio mora ići na otplatu dugova, dio ostaje njemu za život. Nakon toga kad to razdoblje završi on je potpuno miran i oslobođen cijelog onog ostatka dugova. Tu se izbjegava i onaj užasan problem koji građane često muči kod recimo stambenih kredita gdje izgube nekretninu i onda ostanu zapravo možda nekad i do kraja života dužni još više nego što su bili. To će se s time izbjeći. Ali je isto tako osnovna poruka koju mi moramo i koja je ovdje, dakle s jedne strane pomoć takvom dužniku koji se našao u problemu je da se dug također mora vratiti. To je poruka ne zbog vjerovnika, to je poruka i zbog svih onih građana koji uredno teško nekad spajajući kraj s krajem rade sve da svoj dug vrate. Dakle, ovo nije zakon koji će biti nekakav čarobni štapić koji će sve ljude u ovoj zemlji osloboditi dugova i da krenu od početka i još im nešto stavit u džep ni blizu. On je zakon koji će ljudima dati priliku koji su se došli, doveli nekad svojom krivnjom, nekad iz objektivnih okolnosti u problem koji ne mogu sami riješiti da krenu ispočetka ali uz vrlo veliki napor, uz odricanje. Nitko ne može računati da će ući u osobni stečaj i imati ne znam iPhone. Pitanje je da li može imati auto ako mu ne treba za neke zbilja nužne potrebe nekakvog prijevoza zbog djece itd. To je tako. Nitko neće moći ostati u velikoj kući ako je dužan drugima, jer ti koji potražuju od njega žive od toga. To su također možda neki radnici koji su obavili posao, neki obrtnik koji se ne može naplatiti itd. Dakle, to je jedan krug. Međutim, on je samo jedna od mjera svega onoga što smo do sada radili, ono što smo promijenili u Ovršnom zakonu tu smo uveli i moratorij recimo na deložacije koji postoji, uveli smo naravno kad je u pitanju jedina nekretnina i pod određenim uvjetima. Idemo sad sa otpisom dugova što je također bitno. I ono što je bitno mi moramo i sada smo konačno u prilici da uspostavimo sustav da ovaj zakon može raditi. Mi očekujemo u jednom trenutku priljev od 200 tisuća građana. Dakle, mi smo prvo morali uspostaviti sustav da se s tim možemo nositi. Vi ne možete pustiti jedan novi institut da on zapravo propadne. Sada kad znamo da s njim možemo upravljati i da je on tu onda idemo sa zakonom. Bit će rasprava i u Saboru, očekujemo također povratnu informaciju što se može drugačije i bolje. I znači zakon kroz dva čitanja negdje u ožujku očekujem drugo i mogao bi stupit na snagu negdje u svibnju. Evo hvala lijepa. Komentara nema. 12 pitanje kolega Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepa. Svoje pitanje postavljam ministru poljoprivrede gospodinu Tihomiru Jakovini. Obzirom da znamo da nam je stanje u poljoprivredi katastrofalno pogotovo u zadnje tri godine od kada vi vodite ovo ministarstvo i Vlada sastavljena od SDP-a poštovani gospodine ministre na upit onih ljudi koji me često zaustavljaju na cesti, a i sam kao predsjednik Odbora vas pitam koliko je Ministarstvo poljoprivrede u 2014. godini povuklo sredstava iz Programa ruralnog razvoja iz omotnice od 333 milijuna eura i koliko to planira povući u 2015. Postavljam vam također pitanje zašto ste iz Programa IPARD-a u protekloj godini od 14 milijardi eura koliko ste povukli 12 i pol milijardi vratili u europsku blagajnu. Pitam vas zašto ste kasnili sa Programom ruralnog razvoja 6 mjeseci, pa vam je EU to vratila nazad, pa ste ponovno to vratili. Dobili 373 primjedbe, a od sredstava ni traga ni glasa. **Jakovina, Tihomir (SDP)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, poštovani saborski zastupniče, dragi kolega. U vašem pitanju je prilično veliki broj netočnosti i krivih navoda i krivih podataka. Program ruralnog razvoja najvažniji, jedan od dva najvažnija strateška dokumenta ove Vlade ali i inače za sektor hrvatske poljoprivrede i hrvatske poljoprivrednike izrađen na vrijeme. Tri godine se donosio novi reformski paket zajedničke poljoprivredne politike i donesen je krajem 2013. godine. Provedbene akte po kojima smo mogli izraditi Program ruralnog razvoja izišli su tek u travnju u travnju i svibnju 2014. godine. U sedmom mjesecu 2014. godine smo predali Program ruralnog razvoja nekih dva ili tri tjedna prije roka. Krajem 10. mjeseca smo dobili opservacijsko pismo Europske komisije sa ne kako ste rekli 373, ne onako kako neki kritičari govore 377 jer nisu uopće pročitali opservacijsko pismo i primjedbe, nego 378 primjedbi. Jedan dio od toga je nomotehničke primjedbe, a jedan je bio krucijalni, sadržajni gdje smo tjednima se sa Komisijom argumentirano borili da prođe naša argumentacija koju smo izložili, koju smo tražili u programu ruralnog razvoja. Govorimo o gornjim i donjim pragovima za investicije po mjeri četiri. Nije nam i nismo htjeli napraviti grešku koju smo činili prilikom zatvaranja Poglavlja XI., XII., XIII. i pristati na sve ono što je Komisija tražila od nas, za naše poljoprivredne proizvođače, za našu prehrambenu industriju je izuzetno važno da u mjeri 4. mogu koristiti gornji prag investicija od 5 milijuna eura prihvatljivih troškova, a ne 3 milijuna kako je tražila komisija od nas. Donji pragovi su nam isto bili važni da budu na granici između 4 i 8 SO ili 4 do 8 tisuća godišnjeg prometa da bi što veći broj OPG-a mogao aplicirati na tu mjeru. Mjera 7. koja je namijenjena za jedinice lokalne samouprave, gdje imamo do milijun eura sredstava za izgradnju komunalne infrastrukture, uređenje prometnica, javne rasvjete, objekata u jedinicama lokalne samouprave zahtjev komisije je bio da je financiranje 80% iz proračuna EU, a 20% iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Tjednima smo argumentirano dokazivali i pregovarali s komisijom da to financiranje bude 100% i za to smo se izborili. Zbog toga nisam pristao i nisam u jednom danu poslije primitka tog opservacijskog pisma pristao na svih 378 primjedbi da bi radio na PR-u svome i da bi Hrvatska bila zemlja među prvima kojima će biti prihvaćen program ruralnog razvoja. Ne, pregovori sa komisijom su pred krajem, i u rokovima koje smo zacrtali program će biti usvojen i usklađen sa Europskom komisijom. Ni eura nismo izgubili iz programa ruralnog razvoja zato što je primjena programa ruralnog razvoja M+3. Znači, prva godina 2014. za koju nitko nije mogao koristiti jer je bila programska godina, od 118 programa ruralnog razvoja u cijeloj Europi samo tri su prihvaćena u 12. mjesecu prošle godine. Koristimo M+3 sredstva iz 2014. godine i koriste se do 2017. Sredstva iz 2020. koriste se do 2023. A ako govorimo o iskorištenju IPARD-a 2010.-2011. zajedno je iskorišteno 1,7%. Digli smo, zatvorili smo IPARD kao pretpristupni fond, digli smo ugovorenost na 94% kompletne omotnice i imat ćemo iskorištenje oko 70% ukupne omotnice pretpristupnog fonda zato što smo značajno digli iskorištenje u zadnje 3 godine. Nijednog eura nismo izgubili iz programa ruralnog razvoja i na najbolji način smo zaštitili i interese hrvatske poljoprivrede. Očekujemo da ćemo kroz ovakvi program ruralnog razvoja imati iskorištenje 70 do 80% cijelog programa ruralnog razvoja. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo komentar na odgovor, izvolite kolega Lucić.

zašto ste u IPARD-u 12,5 milijardi vratili u europsku blagajnu, niste mi odgovorili. Niste mi odgovorili ni koliko ćete povući u 2015., a u 2014. niste povukli ništa dakle po pitanju ruralnog razvoja. želim reći je to, istina je nismo izgubili ali kasnimo. Dakle, danas je 2015. godina, prvi mjesec, nećete povratnu informaciju od Europske komisije dobiti do 6. mjeseca. Dolaze vam godišnji odmori, ako u jesen budete raspisali ijedan natječaj budite sretni, a bojim se da će 2,5 godine proći, a da vi u Ministarstvu poljoprivrede po pitanju ruralnog razvoja od 333 odnosno preko 600 milijardi eura nećete povući ni kune. Pa naravno da nam je poljoprivreda u takvoj teškoj situaciji, katastrofalna, i da će biti i još teže poslovati u poljoprivredi jer ovakav odnos ministarstva prema ljudima koji se bave poljoprivredom i novcima koje ste dobili iz EU su doista za svaku osudu. Zahvaljujem. Sljedeće pitanje će postaviti kolega Marin Jurjević, izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala lijepa. Pitanje je za ministra Mornara. Poštovani gospodine ministre kako izvještavaju mediji ovih dana u Imotskome je izabran ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta. Od 5 prijavljenih kandidata njih 4 imalo je visoku stručnu spremu, 1 kandidat imao je srednju stručnu spremu. Po zakonu ravnatelj mora imati visoku stručnu spremu. Gradsko vijeće grada Imotskoga izabralo je, zamislite, ovoga jedinog koji ne ispunjava zakonske uvjete natječaja, ovog kandidata koji ima srednju stručnu spremu i to sa 12 HDZ-ovskih vijećničkih glasova za i 5 vijećničkih oporbenih glasova protiv. ministre ovaj kandidat slučajno je i član HDZ-a. Pitam vas gospodine ministre ne čini li vam se kako je ovakvim izborom povrijeđen ne samo zakon nego i zdrav razum koji nam nalaže da odvojimo unutarstranačke od javnih funkcija i koji nam nalaže da nadam se još uvijek priznamo kako je adekvatna diploma važnija od adekvatne stranačke iskaznice. Gospodine ministre pitam vas što ćete poduzeti da zaštitite ugled struke, demokracije, zakon od nakaradnog i da tako kažem nakaradne demonstracije sile, političke podobnosti i političkog primitivizma kao što je to bilo u ovom slučaju, ukoliko mediji ne lažu što se desilo. Hvala. Na pitanje odgovora ministar Vedran Mornar, izvolite. izvoditi obrazovne programe, a mogu izvoditi i programe u kulturi. Mogu i jedno i drugo. Zakon je nažalost jasan samo tamo gdje se izvode obrazovni programi. Ovdje je nažalost situacija takva da Pučko otvoreno učilište u Imotskom ne izvodi obrazovne programe i kao takvo nije uopće u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. A natječaj

Sljedeće pitanje će postaviti kolega Gordan Jandroković, izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pitanje upućujem predsjedniku Vlade gospodinu Zoranu Milanoviću. Nakon predsjedničkih izbora u više ste navrata vrlo ružno govorili o političkim protivnicima i o novoizabranoj predsjednici Republike i odbili joj čestitati na izbornoj pobjedi. To je vaše pravo, to je vaša politička odluka i vaš stav. No ono što je mene zainteresiralo jest objašnjenje zašto nećete čestitati, a to objašnjenje izrekli ste u Emisiji Javna stvar. Ja ću vam ga sada pročitati. "Nisam se još čuo s njom, ne znam što to znači čestitati. Ja šutim. Nisam čestitao ni Ivi Sanaderu. To nije stvar kućnog odgoja, ja ga imam i više nego dovoljno, ja sam takav idem glavom kroz vrata, ne kroz zid. Ja sam joj izrazio dobrodošlicu. Ne budimo licemjerni ovo gledaju i djeca. Ne želim čestitati nekome koga nisam htio i ne želim glumiti da sam zbog tih rezultata izbora sretan. Nemojmo inzistirati na licemjerju". više pitanje glasi ovako, budući da se vrlo često pozivate na političku kulturu i predstavljate se kao dio onog političkog spektra u Hrvatskoj koji zagovara tu političku kulturu, kako takav vaš stav utječe na kulturu političke tolerancije, međusobnog uvažavanja i dijaloga? Kakvu poruku ste poslali djeci na koju se isto tako pozivate jer ako smatrate da ne treba čestitati onome koga niste htjeli, kakva je to poruka oko onog univerzalnog fair play za naše mlade generacije? I ono što me posebno intrigira, ako smatrate da ne treba čestitati onome koga niste htjeli ili niste sretni ako čestitate da ste licemjere, da li onda smatrate da gospodin Ivo Josipović, predsjednik Hrvatskog sabora gospodin Leko i nekolicina vaših ministara da li su oni željeli gospođu Kolindu i sretni su zbog njezine pobjede ili ih isto tako smatrate licemjerima? **Batinić, Milorad (HNS)** Vrijeme. Hvala. Na pitanje će odgovoriti predsjednik Vlade Zoran Milanović. Izvolite. Šta vam ovo treba? kampanja gotova, ali ako ostanete bez saborskog mandata i ako vam ga šef uskrati možete doći za mog PR-a u SDP jel ovo što ste ponovili sada je upravo tako, da. Ja ne izvitoperim svoje riječi, ja djecu učim da budu iskrena naravno u okviru pristojnosti. Vi vrlo dobro znate kakav ja kućni odgoj imam, solidno znate moje roditelje, znam ja vaše, nije to loše uopće ali to nije stvar kućnog odgoja, to je stvar garda, dakle to je stvar odnosa prema istini. I da, to je naprosto nešto kako ja želim da se hrvatska djeca ponašaju, naravno da ih ne mogu uzeti pod svoje. To je moja poruka njima. Prema tome, kampanja je gotova, predsjednicu koja je izabrana sa većinom glasova prihvaćamo, dobrodošlica znači da ćemo zajedno raditi u okviru svojih zakonskih ovlasti, Vlada 99%, predsjednik ono malo što ima i to je tako i to će biti tako. A ja mogu samo pozvati da kada govorimo u inozemstvu, kada predstavljamo Hrvatsku, kada dajemo intervjue uglednim novinama da ne kritiziramo svoju zemlju i svoju Vladu i svoju državu ustvari preko granica pristojnosti. Naime, to nitko nikada nije radio od hrvatskih predsjednika ni Franjo Tuđman koji je bio pravi predsjednik dakle sa polupredsjedničkim ovlastima ni predsjednici koji su od 2000.godine odnosno 2001.više protokolarni ali i dalje su predsjednici direktno su izabrani. Prema tome ovo je moj poziv osobi gospođi Kitarović koja je pobijedila na ovim izborima da kada daje intervjue, a medeni mjesec vrlo brzo prođe, da pazi što govori, da ljudi to gledaju. Ne da pazi šta govori, nemojte molim vas, nema smisla da uzdišete, da bude oprezna što govori. Nitko joj ne prijeti, pa zna se tko prijeti i ja nisam govorio o njoj, ja sam govorio o jednoj stranci, o gospođi Kitarović vrlo malo. Samo sam rekao da je izabrala loše društvo jer u životu je opet sve stvar izbora. Mi biramo, mi smo slobodni ljudi. A vama velim nudim vam posao, trebat će vam.

ja svoj posao sam imao prije i imat ću ga poslije, ako ne u Hrvatskom saboru, privatnom sektoru jer sam suvlasnik jedne tvrtke za razliku od vas koji ste cijeli svoj život proveli ovdje na državnim jaslama, ali to je trenutno manje važno. Puno je važnije … **Batinić, Ja bih vas molio kolegice i kolege. Kolegice i kolege molim vas dozvolimo kolegi da odgovori. Izvolite kolega Jandroković. Izvolite kolega Jandroković evo i vrijeme smo zaustavili. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dakle ja sam vas nešto pitao niste mi odgovorili zato sam vas i pitao da pokažemo još jedanput hrvatskim građanima da nemate pojma i uopće niste svjesni onoga što izgovarate. A znadete zašto vam je to tako? Zato što ste kazali da ne idete glavom kroz zid nego idete glavom kroz vrata. Pametan čovjek se služi kvakom on otvori vrata, a oni koji su malo manje pametni ti udaraju glavom u tvrde predmete i onda vrlo često završe u traumi s teškim ozljedama mozga. Meni bi bilo puno draže da kao predsjednik Vlade svoju glavu koristite za neke druge stvari. A što se tiče posla sasvim sam siguran da nakon kraja ovoga mandata nećete baš lako naći novi posao jel sa svim što ste pokazali ne vidim nijednog poslodavca koji će vas zaposliti. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeće pitanje će postaviti kolega Mladen Novak. Izvolite. Molim vas Molim vas kolegice i kolege kolegice i kolege budimo tolerantni prema kolegama koji trebaju postaviti pitanje i članovima Vlade koji trebaju odgovoriti. Ukoliko se ne možete suzdržati ja bih vas zamolio da napustite sabornicu dok se ne smirite. Izvolite kolega Novak. Hvala lijepo. Moje je pitanje upućeno premijeru. Godišnjim planom upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske INA je predviđena ili za prodaju ili za otkup, eventualni otkup djela koji nije u vlasništvu Republike Hrvatske. S obzirom da znamo da novaca nema, to ste i sami u nekoliko navrata govorili, znači od kupovine ništa. Vlasnik se uvijek rukovodi interesima i Mađari to rade, naš interes osim onog legitimnog je i energetska neovisnost i sačuvanje radnih mjesta. U slučaju naših rafinerija očito da se samo MOL rukovodi svojim interesom, Ova Vlada očito nema strategiju za ovakvu situaciju niti rezervnu opciju. Ministar Vrdoljak je slikovito rekao da se spreman i potući za INA-u no to je rezultiralo odlukama uprave koje praktički vode ka zatvaranju danas Rafinerije Sisak, u budućnosti vrlo vjerojatno Rafinerije Rijeka. MOL vjerojatno nikada neće donijeti formalnu odluku o zatvaranju rafinerije jer bi morao preuzeti i obaveze za sanacije zemljišta što je prevelika stavka. Mađari očito štite svoje nacionalne interese a mi od vas još ništa nismo čuli, nekakav što ste rekli u odgovoru na prošlo pitanje, nema garda, nema vašeg stava. Jučer ste primili radnike rafinerije i rekli da ćete nešto poduzeti. Sada ja pitam kada i što konkretno ćete poduzeti jer niti jedan vlasnik ne dozvoljava da mu netko ciljano uništava njegovu imovinu i onda konstatira, op nema je. A vi u ovom slučaju predstavljate vlasnika, Republiku Hrvatsku. Svi znamo za štetne ugovore ali za njih ste vi znali i prije nego što ste došli na vlast, odnosno u vrijeme još dok ste bili opozicija. Problem je prevelik, nacionalnog je karaktera i od jednog premijera se očekuje odlučna reakcija. Ja vas molim što ćete vi konkretno poduzeti. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Na pitanje će odgovoriti predsjednik Vlade Zoran Milanović. Izvolite predsjedniče. **Milanović, Zoran Ali možda smo cijelo vrijeme bili na istoj strani. Ja sam jučer primio predstavnike radnika i sindikata Sisačke rafinerije, to je za mene sve rafinerija Hrvatska. Čak i direktor rafinerije kojeg je postavio MOL jedan čovjek i za Rijeku i za Sisak. Jedan čovjek iz Belgije koji nije stručnjak za tehnologiju nego je stručnjak za optimizaciju, dakle za otpuštanja. To je legitimno do određene mjere. Ja sam primio jučer ljude iz Rafinerije Sisak, tu se radi o 1000 radnika, nije bitan broj, tu su bitni principi neki. Nisam nikad razgovarao sa umjerenijim sindikalcima, sindikalci znaju biti vrlo ostrašćeni. Ovi ljudi su prije svega tehnolozi i stručnjaci u svom rafinerijskom poslu, to je na mene ostavilo To su ljudi koji mogu otići raditi u Katar ili mogu otići raditi u neke druge rafinerije u Europi, zaista im nije dakle radno mjesto ugroženo na način da moraju misliti hoće li sutra imati da kupe djeci knjige, odjeću, bilo šta. Da, znamo šta je potpisivano ranije, znamo kako je omogućeno MOL-u da stekne određeni paket dionica u INA-i. Oni su to kupili doduše, platili po tržišnoj cijeni a onda im je upravljačka prava, predsjednik jedne stranke i jedne vlade izvolio pokloniti ranije nego što bi na to možda imali pravo da je išlo sve normalno. To je Hrvatska čula, vidjela, probavila, apsolvirala i ima još uvijek mučninu od toga. MOL, vrlo jasno, dakle ima interes da preko INA-e radi svoju prodaju odnosno retail. INA ima malo manje od 500 benzinskih crpki, MOL je zatvorio rafineriju u Mantovi u Italiji, to je manja rafinerija, obnovio je 2 rafinerije u Mađarskoj i u Slovačkoj na razini najvišoj mogućoj. I ako pitate MOL njihov interes je da se sve u Hrvatskoj zatvori i Rijeka i da svoje gorivo, iz svojih rafinerija u okviru integrirane grupe mogu valjati u INA-ine crpke, to je tako. To je činjenica. Što Vlada može? Može se tome probati suprotstaviti. Ne oružjem, ne silom nego naprosto političkim pritiskom. I neće mi nitko onda reći da je to udar na slobodu investicije i pravnu sigurnost u Hrvatskoj. Nažalost doveli su nas dotle. Nažalost oni koji su radili što su radili su nas doveli dotle. Pa neka mi netko kaže da sam populist. 3 godine, 3 godine ja osobno, doduše ne ikad, nikad izravno i nikada u kontaktu sa predstavnicima MOL-a u Zagrebu i u Budimpešti nikada nego isključivo preko posrednika koji su izabrani od Vlade pokušavamo naći zajednički jezik. To teško ide. To teško ide. Postoje vrlo jasni interesi jedne strane, ja neću reći mađarski interesi, to su interesi te korporacije koje sam opisao. derivate radim kod sebe jer sam tamo uložio a ulagati u Rijeku i Sisak što je hrvatski rafinerijski kapacitet o kojem stalno govorim mi se ne isplati. Poslovno gledano ja to razumijem ali s obzirom da sam nećete vjerovati Hrvat i hrvatski premijer ja to ne prihvaćam.

Kolege koje ste vi opisali kao sindikalce jako dobro poznam i nisu u pitanju sindikalci, jedan je predsjednik radničkog vijeća a drugi je predsjednik Udruge branitelja i bili smo zajedno na ratištu tako da ih jako dobro poznam. Što se tiče ovoga, ako pitate za interese MOL-a, nisam pitao za interese MOL-a i za stavove MOL-a pitao sam za stavove hrvatske Vlade. Podsjećam vas da ste bili u Sisku 31.12.2011. godine i da ste iznijeli popriličan broj onako obećanja od kojih se baš ništa nije ispunilo. Nakon toga u Sisku je održana izvještajna konvencija SDP-a, 5 vaših ministara je bilo tamo. Rekli su da će Sisak punom parom krenuti naprijed. Što imamo nakon te 3 godine? Vaš savjetnik, koliko čujem po medijima i prijatelj, član Nadzornog odbora Siniša Petrović vas je mogao davno, davno informirati i upoznati sa situacijom koja se dešava u rafineriji i odluka o zatvaranju proizvodnje u rafineriji, o odustajanju od proizvodnje je donesena dosta davno. Za nju znamo svi ali se svi, nigdje nema crno na bijelo pa onda kao nije se desilo. Pokrenuo se proces istraživanja Jadrana, tko će prerađivat … naftu, Mađari? INA je dobila svoj prostor, ali to ustvari će bit MOL-ovo pa opet eksploatacija s našeg područja ide tamo. Jednog dana će jedna druga Vlada reći isto kao što vi sad kažete to je prethodna Vlada napravila pa su mi ruke vezane, ne mogu ništa. Jednog dana će jedna druga Vlada reći gledajte, oni prije nas su prodali autoceste ili imunološki ili ne znam šta sve, ovo sve što ćete vi rasprodati nažalost za vrijeme svog mandata. Za mene je zatvaranje rafinerije suprotno nacionalnim interesima i razlika između vas i jednog od vaših prethodnika je u tome

Pitanje želim postaviti gospodinu Jakovini, ministru poljoprivrede. I pitam ga da li je u duhu Zakona o poljoprivrednom zemljištu da država svoje nekretnine, da država svoje poljoprivredno zemljište prodaje, nije bitno sada kome, za 1 do 2 kune pa da se te nekretnine potom urbanizira i onda te iste nekretnine pojedinci prodaju za 50, 100, 200, a znam slučajeva kad su prodavali i za 300 eura po kvadratu. Znači za 300, 700, 1000, 2000 puta više. Seljaku sve, zemlju mu treba jasno dati jer bez zemlje nema seljaka. Ako trebamo dati krv i krv mu treba dati, ali špekulantu treba naprosto sve uzeti. Jednom rječju, špekulant bez svega ili špekulanti u pluralu trebaju ostati. Ponavljam, seljak treba doći do zemlje. Zakon koji je na snazi poznaje zakon. Nije meni mrsko ni da mu se prodaje, ali moje je mišljenje da intenca zakona nije da netko preprodaje na taj način stečeno od države, znači moje mišljenje je da je država da je država htjela špekulantima dati da se na taj način bogate da bi vjerojatno i drugačije zakon pisala. Međutim, kako tome stati na kraj ili doista je ova praksa u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

osnov za svoj rad, a to je poljoprivredno zemljište i tu se slažemo da špekulacije i špekulanti, a imali smo dovoljno primjera u povijesti šta se radilo sa poljoprivrednim zemljištem unazad 10-ak godina, trebaju biti sankcionirani i ne biti u mogućnosti da raspolažu poljoprivrednim zemljištem. Sadašnji zakon stavlja prvi i prioritetni način raspolaganja, to je zakup na 50 godina. Jedan od drugih modela koji također zakon omogućava je privremeno korištenje na 5 godina dok se ne sredi zemljišno-knjižno ispravno stanje, dok nemamo istu situaciju u katastru, gruntovnici, stanje na terenu i mogućnost raspisivanja natječaja i zakon je dao mogućnost i kupovine zemljišta na kontinentu do 10 000 kvadrata, u priobalju do 2000 kvadrata i to sa točno striktno raspisanim kriterijima. Znači za okrupnjavanje susjednih parcela s ciljem okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, ako se do tih čestica ne može doći drukčije nego preko čestica koje su u vlasništvu fizičke osobe, ukoliko se na tim česticama rade objekti za poljoprivrednu proizvodnju ili neki drugi gospodarski objektu u interesu Republike Hrvatske. Nigdje se ne spominje i nigdje ne postoji mogućnost špekulacija U 2014. godini imali smo ukupno 810 zahtjeva za 2276 katastarskih čestica za ovaj način raspolaganja samom prodajom. Što se tiče zakupa koji je osnovni način raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, 124 natječaja raspisano u 2014. godini za gotovo 18096 Oni su u proceduri, za neke su ispisana rješenja, uvedeni poljoprivredni proizvođači u proizvodnju, za neki su to u tijeku i završetak obrade samih predmeta. I treći oblik je privremeno korištenje na 5 godina gdje smo u '13. i '14. skoro 60 tisuća hektara poljoprivrednim proizvođačima dali po tom modelu i da mogu u Programu ruralnog razvoja između ostaloga smo osigurali sredstva i za njih smo se zalagali za dvije važne vjere koje će nam regulirati zapravo i kvalitetno korištenje poljoprivrednim zemljištem, a to je razminiranje. Mjera 5, razminiranje poljoprivrednog zemljišta gdje smo osigurali više desetaka milijuna eura da kroz mjeru 5 možemo minsko i minsko sumnjivo poljoprivredno zemljište očistiti sa 100% financiranjem iz sredstava EU proračuna i staviti ga u poljoprivrednu funkciju. Drugi vid koji ćemo koristiti i financirati iz Programa ruralnog razvoja je komasacija, znači Zakon o komasaciji je prošao prvo čitanje u ovom domu, drugo čitanje će biti vrlo brzo i već ove godine ćemo imati višegodišnji plan i prvi plan komasacije za 2015. godinu koji ćemo financirati iz programa ruralnog razvoja. Špekulanti ne, poljoprivredno zemljište što prije staviti u funkciju i dati poljoprivrednim proizvođačima da. Inspekcijske službe moje na terenu mogu kontrolirati ali i druge institucije države. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepo. Komentar, kolega Kajin izvolite. **Kajin, Damir (ID - DI)** Da, poljoprivrednici naprijed, špekulanti stoj. Nažalost, predugo smo u ovim klupama da ne bi znali, naši zakoni su često pisani za nekog, ja ovdje ne prozivam vas ili institucije nažalost opet rade za nekog. Ja mislim da i ovaj institut zakupa koji ste uveli apsolutno je jedan pošten pristup. Ja jesam i za prodaju, ma za 0,1 lipu kvadrata poljoprivrednicima, neka se poljoprivrednik time bavi, neka zemlja nek bude Istrijani bi rekli u baredi. Ako je netko ne obrađuje s druge strane, ako je preprodaje onda neka postane državna. Ne može netko kupit ne znam dva, tri, pet hektara za 50 ili 100 tisuća kuna i onda dobiti 300 ili 350 ili 500 tisuća eura hipoteke na toj zemlji koja je do jučer bila naprosto državna. Ne može netko to preprodavati što je kupio za jednu ili dvije kune za 50, 100, 200, 300 eura po kvadratu. Zašto sam se borio za zakup ovdje? Jer su neki veliki veleposjednici u Istri koji imaju one agro komplekse 500, 600, 1500 kvadrata namjeravali za 15 milijuna kuna preuzeti sve te komplekse, a da im pritom lokalna samouprava urbanizira jedan ili dva hektara. To naprosto ne ide. Zašto ne ide? Ispada da nismo svi isti. Gro ljudi u ovoj zemlji je bankrotiralo, ne može ni naprijed, ni nazad, izgubilo je najbolje godine, a vidimo da drugi naprosto mešetare. I zato u duhu tog zakona doista želim povjerovati da će se ta praksa u ovoj zemlji preispitivati ma gdje god da se dogodila. Zahvaljujem. Sljedeće pitanje će postaviti kolegica Ljiljana Cvjetović. Izvolite. **Cvjetović, Ljiljana (HSU)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pitanje je upućeno ministru Mrsiću. Prognoze Svjetske banke predviđaju da će Hrvatska nakon šestogodišnjeg pada bruto domaćeg proizvoda u 2015. godini ostvariti rast od 0,5%. Procjene rasta gospodarstva zaista nisu velike, ali ni najniže mirovine nisu povećavane u značajnom obimu doku su troškovi života umirovljenika rasli pa sve veći broj umirovljenika ulazi u zonu siromaštva. Čak 48% umirovljenika prima mirovinu manju od 2000 kuna, a korisnika najnižih mirovina ima 200 tisuća i njihova prosječna mirovina iznosi 1410 kuna, odnosno četvrtinu prosječne plaće. Moje pitanje glasi: Mogu li umirovljenici s najnižim mirovinama očekivati povećanje mirovine? Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Na pitanje će odgovoriti ministar Mrsić. Izvolite ministre. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažena zastupnice, kad govorimo o najnižoj mirovini ona je dio sustava mirovinskoga, ali i dio i socijalnog sustava. Naime, gledajući najniže mirovine one ako bi ih odredili samo prema stažu i prema uplaćenim doprinosima bile bi za 44% manje nego što su sada. Prema tome, sustav solidarnosti djeluje i te mirovine su skoro za 50% veće od mirovina koje bi zaslužili ti naši sugrađani samo da smo ih bazirali na godinama radnog staža i uplatama doprinosa. To je sve posljedica privatizacije onoga svega što se dešavalo kada su ljudi odlazili u mirovinu, prije vremenu mirovinu, kad su odlazili u mirovinu sa malo godina radnog staža, da se nisu uplaćivali doprinosi. No, to je sada iza nas. Sasvim sigurno i ti umirovljenici i svi ostali mogu očekivati usklađenje mirovina sa troškovima života i porastom plaća. 2012. već uskladili bili. 2014. zbog toga što parametri nam nisu pokazivali porast, takav porast plaća i porast troškova života, nije bilo usklađivanja. Ali za 2015. očekujemo da će biti vjerojatno određeno usklađenje u drugoj polovici ove godine i za to su predviđena sredstva na poziciji Zavoda za mirovinsko osiguranje. Mirovinski sustav štitimo, mirovine se isplaćuju, mirovine se redovito isplaćuju i to je ono što je ova Vlada napravila. Osigurala je socijalnu državu, osigurala je da socijalna država djeluje i vidi se i na primjeru ovih najnižih mirovina koje jesu niske da nema socijalne države, da nema socijalnog našeg socijalnog sustava ne bi ni te mirovine bile koje su i ovako male ovako još manje. Ono što je sasvim sigurno u budućnosti jačanje ekonomije, povećavanje broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj, ojačat će se i mirovinski sustav koji je kao što znate baziran na tri stupa i ovaj prvi stup međugeneracijske solidarnosti će ostati baš u budućnosti za sve one naše sugrađane koji tijekom svog radnog vijeka ne budu imali tu sreću i mogućnost da dobiju mirovinu koja im je dostojna za jedan siguran život ispod granice siromaštva. Dakle, te mirovine će se i usklađivati i bit će u budućnosti te mirovine veće. Cilj nam je da one nikad ne budu ispod granice siromaštva, ali za to nam treba jaki, dakle jaka ekonomija, treba nam više zaposlenih. Dakle, svi oni koji izdvajaju u prvi mirovinski stup. Mirovine će se isplaćivati i u 2015., doći će na vrijeme, usklađivat će se i to je ono što je ova Vlada održala, a to je da smo održali socijalnu sigurnost građana Republike Hrvatske. **Batinić, Milorad Mi razumijemo da je to pitanje vrlo kompleksno i po našem mišljenju niti jedan trud nije prevelik kada se radi o zaštiti umirovljenika. Svakako treba pomoć umirovljenicima koji žive u zoni siromaštva i koji nemaju dodatnih prihoda. Podaci Mirovinskog zavoda pokazuju da je svake godine sve više umirovljenika ide u tu najnižu mirovinu i zato ćemo bit zahvalni svakom naporu Vlade kojeg će učinit po tom pitanju. potpredsjedniče. Svoje pitanje upućujem ministru financija gospodinu Lalovcu. Zasigurno ćemo se svi složiti da jedna od najprepoznatljivijih mjera ove Vlade bila i uvođenje fiskalizacije. Prije nekoliko dana ministre iznijeli ste najnovije podatke o rezultatima fiskalizacije. Pritom ste naglasili da je u 2014. godini u Hrvatskoj cirkuliralo gotovo 160 milijardi kuna gotovine. To bi značilo da su to pokazatelji značajniji ili u porastu 7% u odnosu na 2013. godinu. Ministre, gledamo sa svih strana i možemo reći da su ovo ipak ohrabrujući gospodarski pokazatelji, da su ovo indikatori i povećanja potrošnje u RH, ali zasigurno su to i pokazatelji uvođenja reda, pokazatelji konsolidacije i fiskalnih odnosa u RH. Stoga me u konačnici zanima i vaše mišljenje, da li su ovo stvarni pokazatelji optimizma, da li se oni mogu nasloniti na sve one druge statističke pokazatelje koji govore i o povećanju izvoza i o strukturi BDP-a i da li zapravo ovo jesu stvarni i pravi rezultati 3-godišnjeg rada ove Vlade? Hvala. Na pitanje odgovora ministar Lalovac. Izvolite ministre. prije nekoliko mjeseci i poziv potpredsjednika Vlade Češke Republike koji su jako zainteresirani za ovaj projekt da se implementira i u Češkoj Republici i zapravo jako su bili zainteresirani na koji način je Hrvatska vlada, znači s jedne strane se bori oko sive ekonomije, a s druge strane može na dnevnoj razini mjeriti dnevnu potrošnju Znači, ovo sada nam se omogućuje da zapravo na dnevnoj razini odnosno da ne kažem iz sekunde u sekundu se može pratiti po različitim djelatnostima u različitim dijelovima Hrvatske kolika se kreće potrošnja. Tako da znamo sada po prvi puta da je najveća potrošnja u RH bila za blagdan Velike gospe, 14.08., u tom razdoblju da je čak bilo dnevno izdano 10 milijuna računa, odnosno na taj dan da je bio promet u kešu u RH negdje oko 100 milijuna eura. Znači, to su određeni pokazatelji koji vam zapravo mogu … da možete raditi određene ekonomske i fiskalne politike prilagodbu tih modela. kada smo bili u posjetu ne samo u Češkoj Republici nego i u Sloveniji i u drugim europskim zemljama gdje su pokazali da se hrvatska pamet, hrvatske IT kompanije mogu izvesti jedan vrlo dobar proizvod jer znate da je na razini EU snažna borba protiv sive ekonomije i da po ovome proizvodu Hrvatska sada prednjači u Europi. govori o nekakvim lošim pokazateljima, da nismo konkurentni, a ovdje se pokazuje da imamo jako mlade i pametne ljude, kompanije koje mogu ovaj proizvod izvoziti i u Češku. Mi smo vodili brojne naše IT kompanije da odu u Češku i da mogu zapravo osvajati i europska tržišta. Tako da je ovo jedan dobar projekt koji sigurno i dalje treba nadograđivati. Zahvaljujem. Hvala. Nema komentara. Sljedeće pitanje će postaviti kolegica Nevenka Bečić. Izvolite. **Bečić, Pitanje imam za ministricu graditeljstva gospođu Mrak Taritaš. Poštovana gospođo ministrice prošlo je 18 godina otkad je Hrvatski sabor ratificirao Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i sloboda, međutim još do dana današnjega nije to primijenjeno u ovom društvu jer se u kontinuitetu krše prava jedne kategorije ljudi i to prvenstveno vlasnika privatnih stanova u koje su odlukom komunističkog ondašnjeg režima useljeni zaštićeni najmoprimci a vlasnicima je po sili zakona nametnuta obveza da s njima sklope ugovore o najmu na neodređeno vrijeme sa zaštićenom najamninom koja iznosi 2,70 kune. Dakle, narušena su njihova vlasnička prava, pravo na posjed, pravo na zarađivanje od vlastite imovine, pravo na mogućnost otkazivanja ugovora o najmu uslijed čega vlasnici zbog zaštite svojih prava ustaju tužbama pred Europskim sudom za zaštitu ljudskih prava. U tim tužbama uspijevaju i zadnja presuda je donesena i postala je pravomoćna u listopadu 2014. godine po kojoj je vlasnik dobio zadovoljštinu, a teret ide na teret Proračuna RH. U toj presudi, između ostalog, je navedeno da je u hrvatskom zakonodavstvu ugrađen čitav niz mehanizama za zaštitu kategorije zaštićenih najmoprimaca, a nasuprot tome nametnut je vlasnicima prekomjerni teret i nema nikakvog mehanizma za zaštitu njihova vlasništva što je izravno kršenje članka 1. Protokola konvencije. Pa ja vas pitam da li ova Vlada i vi kao nositelj izrade nacrta izmjena i dopuna Zakona o najmu stanova zaista namjeravate staviti izmjene tog zakona u saborsku proceduru i da li namjeravate sugestije iz presude unijeti u te izmjene? Ukoliko ne namjeravate znači li to da ova Vlada podržava izgradnju demokratskog društva koje se temelji na komunističkoj otimačini? **Batinić, Milorad (HNS)** Kolegice Bečić, vrijeme. Na pitanje će odgovoriti ministrica Anka Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana zastupnice dakle riječ je o Zakonu o najmu stanova, riječ je o jednom zakonu koji je ova Vlada čim je stupila na svoju dužnost 2011. odnosno tokom 2012. napravila prijedlog izmjene i dopune zakona, u 2013. smo imali 2 javne rasprave u trajanju od mjesec dana. Imali smo nekoliko sastanaka što s vlasnicima što sa zaštićenim najmoprimcima. Jednako tako smo nakon te dvije javne rasprave u kojima je bilo jako puno primjedbi konzultirali i međunarodne stručnjake na tu temu i iza toga smo učinili u 2014. javni poziv u trajanju od dva puta po mjesec dana u medijima da nam se jave zaštićeni najmoprimci odnosno vlasnici da točno možemo utvrditi o kojem broju stanova je riječ, da možemo vidjeti financijske okvire i financijski okvir sve te akcije, odnosno posljedice izmjene i dopune zakona. Presuda je postala pravomoćna, presudu smo analizirali i elemente presude imamo obvezu ugraditi u naše zakonodavstvo. I kao što možete vidjeti u prijedlogu koji je i na web stranicama ministarstva i koji smo uputili dalje u prvoj polovici ove godine, dakle 2015., mi ćemo nakon što obavimo ponovno javnu raspravu u trajanju od mjesec dana jer je vrlo osjetljiva problematika ići u prvo čitanje, odnosno prema Vladi i onda u prvo čitanje u Hrvatski sabor s tim zakonom. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Komentar izvolite kolegice Bečić.

Ustav garantira vlasništvo, a ukoliko je vlasništvo je nekom ograničeno onda je dužnost zakonodavca da zakonom ugradi obeštećenje u tržišnoj vrijednosti, a tržišna vrijednost tog najma bi bila 25 puta veća od trenutnog, dakle ne 2,75 kuna nego 65 kuna prema presudi Europskog suda. Nadalje, ako postoji politička volja da se taj problem riješi riješit se može vrlo jednostavno i to na način da se vlasnicima omogući posjed njihova vlasništva, a zaštićenim najmoprimcima da se osiguraju adekvatni zamjenski stanovi i da im se omogući da ih otkupe po istim uvjetima kao što su otkupljivali svi građani RH stanove na kojima su postojala stanarska prava. Sredstva za to su osigurana jer primjera radi, bila sam predsjednica Splitskog gradskog vijeća pa znam podatak točan, od 1992.do 2009.grad Split je uprihodovao od prodaje stanova 223 milijuna kuna, a od 2009.do 2022.uprihodovat će još 25 milijuna eura. će još 25 milijuna eura. Dakle sredstva postoje, treba postojati politička volja. Ja sam uvjerena da će ova Vlada imati hrabrosti da tu hrvatsku sramotu konačno okonča. Hvala lijepa. Molim pisani odgovor.

Dakle sve nas u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a posebno u Dugom Ratu interesira status sanacije prostora bivše Tvornice Ferolegura Dugi Rat i ispravna informacija. Naime, svi smo bili svjedoci pompozno najavljene investicije jednog vrlo ozbiljnog investitora koji je kupio 2006.godine prostor bivše Tvornice Ferolegura i investicije koja čeka, a ona je u vrijednosti 450 milijuna eura sa više stotina radnih mjesta koja bi se trebala otvoriti. Međutim prije toga treba napraviti sanaciju tog prostora. I dugo vremena kako se radilo na određenoj djelomičnoj sanaciji, a kako je dolazilo i do određenih zaustavljanja od strane inspekcija po pitanju te sanacija koje su određene dozvole čak postojale, bilo je puno i pitanja da li je ta troska otpad, da li je ta troska sirovina, da li je ona mineralna sirovina, jeli to rudno bogatstvo, nije rudno bogatstvo s obzirom da je troska uvezena, a nije izvorno prirodno hrvatska. Da li je na kraju krajeva otpad inertni, opasni ili neopasni što je iznimno bitno svim građanima? Da li u biti ta investicija ide i da li će biti novih radnih mjesta? A budimo iskreni jako puno radnih mjesta je vezano i za samu sanaciju. Molio bih ministra da informira javnost jel mislim da je vrlo dobro i potrebito da znamo u kom smjeru ide. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Na pitanje će odgovoriti ministar Zmajlović. Izvolite. **Zmajlović, Mihael (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici. Kao što ste i sami rekli to je sanacija Dugog Rata bivše tvornice koja je započela još 2009.godine, izdane su bile određene dozvole. Nažalost, zbog sumnji u određene nezakonite radnje jer vode se i postupci koje je pokrenulo i Državno odvjetništvo i niz nadležnih inspekcija je izdalo rješenja i zabrane radova itd., u konačnici krajnji cilj sanacija i pokretanje investicije ovisit će isključivo jedino o tome da investitor mora doraditi program sanacije jer su uočene određene nepravilnosti i nedostaci i prilikom same sanacije, ali sve što je vezano uz nastavak Nažalost, od 2011.godine do kolovoza prošle godine investitor nije pokazivao apsolutno nikakav interes da se temeljem naloga inspekcije doradi program sanacije na koje bi trebalo ministarstvo dati i dodatnu suglasnost i mišljenje, nije se oglasio i samim time sve aktivnosti sanacije su bile zaustavljene. Ono što u ovom trenutku možemo potvrditi je da se program sanacije nalazi u postupku procjene gdje je imenovano stručno povjerenstvo koje će kroz zakonom propisani postupak dati mišljenje i tada se stvaraju pretpostavke sa aspekta zaštite okoliša da se sanacija nastavi, a onda vjerujem i sama investicija. Kako je to u nadležnosti nekoliko resora, sa aspekta zaštite okoliša nama je najvažnije da i sama sanacija, ali i trenutno stanje na terenu ne ugrožava ljude, građane koji tamo žive i naravno okoliš. A u interesu je svih da se to privede svrsi i da se kao što ste i sami rekli otvore radna mjesta. Zahvaljujem. Komentar izvolite. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepa ministru na odgovoru. Bitno je naravno ova sigurnost što se tiče svih građana koji dolje žive, što se tiče toga da nije ugroženo zdravlje. A ono što nadasve raduje da je ministarstvo pokrenulo i povjerenstvo da se investitor pokrenuo u smislu usklađenja sanacijskog programa sa pozitivnim zakonskim propisima i ja se nadam i vjerujem da onda tijekom ove godine ponovi radovi na sanaciji će krenuti čime će se u biti moći stvoriti preduvjeti za realizaciju ovoga iznimno velikoga turističkog kompleksa i investicije. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sljedeće pitanje će postaviti potpredsjednik Doma Željko Reiner. Izvolite potpredsjedniče. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pitanje upućujem predsjedniku Vlade gospodinu Zoranu Milanoviću. Prije točno godinu dana pitao sam vas na Aktualnom prijepodnevu zašto u cijelom svom mandatu niste niti spomenuli, a kamoli da biste učinili nešto u svezi sa pronatalitetnom politikom i pokazali brigu o demografskom razvitku Hrvatske. Naime iz Hrvatske se u zadnje 3 godine vaše vlasti iselilo više od 50 tisuća ljudi trbuhom za kruhom zbog potpunog sloma gospodarstva uzrokovano nesposobnošću vaše Vlade da potakne gospodarski razvitak i investicije. Svjedočimo još jednom masovnom egzodusu Hrvata kakvih je nažalost u povijesti bilo nekoliko. Međutim, za razliku od ranijih valova gospodarske emigracije iz Hrvatske danas uglavnom ne odlaze neškolovani fizički radnici koji su planirali raditi u inozemstvu 10 ili 20 godina i onda se sa ušteđevinom vratiti u Hrvatsku već poglavito odlaze mladi, visokoobrazovani, najbolji, najsposobniji u koje je puno uloženo i koji su trebali biti budućnost Hrvatske a odlaze sa obiteljima i namjerom da ostanu u inozemstvu zauvijek jer u ovakvoj Hrvatskoj koju vi vodite više ne vide nikakvu budućnost. Istodobno svake godine otprilike oko 10 tisuća građana Hrvatske više umre nego se rodi. Svake godine rađa se 5% djece manje a hrvatsko pučanstvo je sve starije. Pa smo danas jedna od 10 demografski najstarijih zemalja na svijetu. Uz sve starije kućanstvo i odlazak tisuća mladih postavlja se pitanje tko će raditi u Hrvatskoj. Tko će kada napokon vi odete sa vlasti i stanje se popravi osiguravati mirovine? Već danas imamo otprilike 1 zaposlenog na 1 umirovljenika što nema niti jedna druga zemlja na svijetu i što je za mirovinski sustav neizdrživo. ste mi tada prije godinu dana na moje pitanje odgovorili, citiram: "Strategija će biti gotova ove godine.". To se pokazalo kao još jedna neistina jer nikakvu strategiju demografskog razvitka, još manje pronatalitetne politike niste načinili. Stoga vas sada godinu dana kasnije ponovno pitam, hoćete li u ovo malo vremena koje vam je preostalo barem početi raditi na strategiji nacionalne populacijske politike koja bi morala biti integralni dio strategije razvitka Hrvatske … …/Upadica Batnić:

Akademiče Reiner, ja žudim za trenutkom kada ćete mi kod postavljanja pitanja pogledati prema meni i gledati me u oči a ne čitati s papira. Taj trenutak će sigurno doći jer želim s vama debatu dakle da zaista u ono što čitate i vjerujete, da ste to u stanju reći. Što je radila prethodna Vlada, o tome neću. Što radi ova Vlada? Ono što može i radi. Evo recimo kada odem u Gunju ili u Rajevo selo pa tamo razgovaram sa ljudima koji žive od poljoprivrede i imaju 3 djece a ta djeca putuju 20 ili više kilometara u najbližu srednju školu u Županju a to roditelje košta 1500 kuna mjesečno pa nemaju taj novac a Vlada je već djelovala na početku mandata. I u mnogim županijama, naročito tamo gdje su eto naši kolege na vlasti, to nije slučajno, djeca imaju potpuno pokriven trošak putovanja u srednju školu iz mjesta boravka jer to naime košta, lako je govoriti o srednjoj školi kao besplatnoj ako moraš iskeširati mjesečno 500, 700, 2000 kuna da bi djeca došla u strukovnu školu. Ljudima je to glavna barijera. Vidite to je pronatalitetna, to je demografska politika. Time od djece radimo školovane ljude jer inače će odustati, imaju siromašne roditelje kojima je to prevelik trošak. To se ranije nije radilo. Mi ne da smo za to našli sredstva nego ćemo ih naći još. To je šlagord za vas, dakle još ćemo naći sredstava tako da i ovi u Gunji za koje lokalna županijska vlast nimalo ne mari nego sve država na sebe preuzima od obnove kuća i svega i završiti će taj posao, već ga je praktički završila. Osigurati ćemo im i da mogu ići potpuno besplatno u srednju školu. Tako će ta djeca završiti srednju školu jer vi im sigurno nećete dati 1500 kuna da putuju svaki dan do Županije. Nemaju taj novac, to će im dati država. Ova država, naša država, moja Vlada. A vas, ono zaista kažem nemojte to shvatiti kao provokaciju,

Hvala lijepo. Naravno da ponovno neću komentirati način na koji vi pokušavate odgovoriti na nešto što ne znate. Dakle vama ne bi škodilo da ponekad nešto i pročitate i da možda bacite pogled na neke brojke jer očito njima uopće ne baratate. Da baratate znali bi uopće šta je to pronatalitetna politika, što je to demografska politika. Vi ste sa ovim odgovorom pokazali jedno potpuno neznanje, potpuno neznanje i ne brigu o tome što pokazujete i svojim djelovanjem stalno. Jeste vi svjesni da u usporedbi sa 2001. godinom u Hrvatskoj živi čak oko 150 tisuća ljudi manje? Pa možete me pogledati sada vi u oči kada s vama razgovaram ako vam je tako stalo da se baš gledamo u oči jer ja govorim o podacima koje vi ne znate i za koje vas nije uopće briga. I to je problem, to je problem vaš i to je problem ove države što vas ima nažalost kao predsjednika Vlade. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeći će pitanje postaviti Branko Vukšić. Izvolite kolega. Hvala uvaženi potpredsjedniče …/Govornik se ne razumije./… Svoje pitanje postavljam predsjedniku Vlade, gospodinu Milanoviću. Iako ste u jednoj svojoj izjavi opovrgnuli tezu da je da je pred nama 10-ak mjeseci kohabitacije između Vlade i novoizabrane predsjednice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Moglo bi se čak reći da je stvarno riječ o nekakvoj klasičnoj kohabitaciji odnosno sustanarstvu ili suradnju dvaju državnika koji dolaze iz dvije svjetonazorski različite stranke. Kako će ta kohabitacija izgledati kada i neki strani mediji pretpostavljaju da je intencija novoizabrane predsjednice destabilizacije Vlade iz dva razloga. Prvi razlog je da se možda izazovu izbori prije roka, dakle još prije ljeta. Ako taj prvi scenarij ne prođe, drugi scenarij bi bio da se stalnim napadima na vas i Vlada pokušaju smanjiti šanse ljevice na predstojećim parlamentarnim izborima. Što ćete učiniti da se smanje tenzije između Vlade i novoizabrane predsjednice na najmanju moguću mjeru? Što ćete učiniti da se kao što najavljuje predsjednik HDZ-a gospodin Tomislav Karamarko i kao što najavljuje novoizabrana predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ne vratimo u Jedan od tih povrataka doživjeli smo nedavno kada je gospodin Borovac nazvao sve glasače Ive Josipovića jugosmradovima, a HDZ na to nije reagirao. Kako ćete vi reagirati na eventualno izazivanje ustavne krize, naročito kad znamo da je vaša Vlada trenutno manjinska. Što ćete učiniti da taj antagonizam između dva bloka smanjite na najmanju moguću mjeru? I posljednje pitanje, hoćete li prihvatiti recept koji ima gospođa Kolinda koja je rekla

treba poslušati što Sveti otac kaže o ljudima, o prokreacijskoj politici i kad Sveti otac kaže da ljudi nisu male životinje. Ljudi su ljudi, poslušajte što je jučer papa rekao u Manili. … /Upadica se ne razumije./ … Ispričavam se što sam se to usudio reći. Ispričavam se, ali eto citiram Svetog oca koji je duhovit čovjek i ima smisla to što govori, no dobro. Gospodine Vukšiću, ovo je ustvari novinarsko pitanje dakle, ali drago mi je da eto dijelimo neke svjetonazorske točke. Vidim da vas neke stvari koje ste sad spomenuli smetaju, kod mene izazivaju mučninu, međutim ja ne mogu sa svoje strane osim da radim svoj posao koji je sadržajan i najvažniji i ne mogu napravit puno više. Ja naime ne dajem intervjue u stranim novinama ovih dana u kojima se podcjenjivački odnosim prema svojoj zemlji, ne pamtim da je to ikad radio. To je moj doprinos smanjenju tenzija, da budem miran i da radim svoj posao, a drugi neka vide kako hoće. Nije ovo kohabitacija, kohabitacija postoji u sustavima u kojima predsjedničke ovlasti uključuju recimo pravo raspuštanja parlamenta svake godine kao u Francuskoj. To je prava kohabitacija i kad se to dogodi država ima problem. U Francuskoj ih je bilo 3 ako se ne varam, '86. godine Chirak i Mitteran pa onda … Mitteran pa onda od '97. do 2002. … i … i Chirak i to dosta utječe na funkcioniranje države i na podjelu ovlasti. Hrvatska nema taj problem, Hrvatska ima dosta jasan ustavni poredak u kojem se sva unutarnja i vanjska politika, tako piše, vodi u Vladi i na relaciji Vlada-Sabor. S predsjednikom se naravno surađuje. Predsjednik može biti itekako koristan. Recimo gospodin Josipović je odlazio u zemlje srednje Azije i ustvari otvarao neke priče o poslovima koje je kasnije sklopila Vlada, bio je koristan. Konkretno Turkmenistan, Azerbajdžan, konkretni poslovi, konkretne narudžbe, konkretno za hrvatska brodogradilišta, građevinske tvrtke, vjerojatno i Končar kako stvari stoje, Gredelj itd. I to je ono što predsjednik može, prema tome kohabitacija u hrvatskom ustavnopravnom poretku, ispričavam se što tumačim Ustav, ako mi to neće nitko zamjeriti, ali neke članke sam osobno dovršavao prije 5 godina pa vjerojatno će se sutra pojavit netko tko o tome zna puno više, ali evo ja dajem svoj skroman doprinos. Predsjednik svaki je dobrodošao, Vlada vodi unutarnju i vanjsku politiku, s predsjednikom će rado sudjelovati i razgovarat i konzultirati se o vanjskoj politici, predsjednik ne možete preuzimati obaveze u ime Republike Hrvatske jer to nijednim zakonom nije predviđeno, ali predsjednik može napraviti dobre stvari, može napraviti štetu, sve je stvar izbora. Mi vjerujemo i u prvo, da će predsjednica napravit dobre stvari za Hrvatsku. Prema tome ima samo zajedničkog napora, odgovornost je na Vladi. vama. Nemamo komentar. Sljedeće pitanje postavlja Frano Matušić. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pitanje bih uputio ministru Lalovcu. Poštovani ministre, jesu li monetarni poslovi utvrđivanja tečajnih lista odnosno formiranja vrijednosti domaće valute u odnosu na druge valute u sferi poslova Vlade i Sabora Republike Hrvatske? Hvala lijepo. izvolite. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega zastupniče, ti poslovi nisu u domeni Vlade Republike Hrvatske, međutim ovo je bio iznenadni ajmo reći valutni šok na svjetskim deviznim financijskim tržištima i budući da smo tražili brojne instrumente kako zaštititi građane od ovog snažnog valutnog šoka Vlada se odlučila za ovu, po meni izvanrednu situaciju jer se tako i dogodilo na svjetskim financijskim tržištima. Ali vjerujem da institucije koje se bave tečajima, a to su Hrvatska narodna banka i poslovne banke zapravo na deviznim tržištima, znači one su uglavnom odgovorne za formiranje tečaja. Da li će i kako odgovoriti Hrvatska narodna banka i sudjelovati u ovome rješavanju ovoga problema treba vidjeti i treba tražiti od njih također odgovore. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Komentar, kolega Marić izvolite. **Marić, Pa ministre kad nisu kako je onda moguće da Vlada sebi dopušta, a Saboru nameće protuustavni presedan da Zakonom o potrošačkom kreditiranju određuje vrijednost kune u odnosu na švicarski franak? Kad već utvrđuje tečajnicu gdje su vam druge valute s tečajnice? Ne zvuči li malo čudno, Vlada sa svojom tečajnicom i samo jednom valutom. Tako problem Vlada neće riješit, ona ga ne rješava već ga komplicira, umnožava i odgađa, a problem je neodgodiv, a nastao je kad je Hrvatska narodna banka dopustila kao regulatorno tijelo da se pokvareni proizvod pojavi na financijskom tržištu. HNB ga treba i povući i zamijeniti novim kreditima u kunama ili vezanim za euro jer siguran sam da su banke vezale odobrene kredite uz danske ili češke krune ili marokanski dirham da bi smjesta HNB suspendirao takve kredite. Zašto? Zato što nemaju banke ni krune ni dirhama, ali nemaju ni švicarske franke, a ako nemaju švicarske franke znači da ne duguju švicarske franke. Znači onda da nemaju se od čega štititi, znači onda da špekuliraju, znači da se kockaju sa sudbinama ljudi i financijskim sustavom, a to znači i da HNB da HNB štiti i radi ono što bi trebala sprječavati a nije spriječila. Banka koja se zove narodnom nije učinila nešto za narod, za narod koje ime nosi. Pa kakva je to banka, čija je onda to banka? Stvorene su sve pretpostavke samo na slučaju švicarskog franka da se razriješi rukovodstvo Hrvatske narodne banke koje je prouzročilo ovakav problem jer je odgovoran za ovakav problem. I bez obzira na prijateljstvo gospodine ministre

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Postavljam pitanje ministru pomorstva, prometa i infrastrukture gospodinu Siniši Hajdaš Dončiću. Gospodine ministre zadnje vrijeme kao mantra se ponavlja ova Vlada ne radi ništa. Dolazim iz županije gdje se Vlada etiketira sa onim da se prema građanima te županije zapravo se odnosi kao prema građanima drugoga reda, a isto tako se navodi da su svi projekti stali. S druge strane, iz Vlade se navodi odnosno stalno se priča da se povezivanje hrvatskog juga i rješavanje prometne izoliranosti ovog dijela Hrvatske, da su to zapravo čvrsto opredjeljenje hrvatske Vlade i da će se upravo i ove godine vidjeti da ova Vlada je na pravom putu. Stoga vas pitam gospodine ministre u ime građana Dubrovačko-neretvanske županije, pitam vas u kojoj su fazi projekti? Na primjer projekt Luke Ploče koja bi trebala biti suvremena sredozemna luka i koja će imati veliku ulogu obzirom na koridor 5C. Zatim što je sa projektom Gruške luke koja će otvarati isto tako nova radna mjesta. Što je sa projektom povezivanja juga Hrvatske, te što je, u kojoj fazi projekt Zračne luke Dubrovnik koji će zapravo, s time ćemo, s tim projektom ćemo imati i proširenje i povećanje kapaciteta Dubrovačke zračne luke što je od izuzetne važnosti obzirom da znamo da je preko 60%, oko 64% prometa se zapravo provodi kroz zračni prostor. Hvala lijepa. odgovor. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Dobar dan! Lijep pozdrav svima. Mi smo uvijek na pravom putu, to je dobro pitanje i dobra konstatacija. Ali da možda pojmovnički možda pojmovnički utvrdimo što je zapravo mantra koja se ponavlja što spominjete. Gledajte, mantra vam je zapravo sanskrit, to je nešto ono uzvišeno, oslobođenje uma, ovo vam je više ono kao božanstvena komedija što ponavljaju, pakao prvi dio, osmi krug, katran. Ali hajmo se vratiti na zapravo ulaganje u Dubrovačko-neretvansku županiju. Da, to je točno. Dakle, ove godine završavaju ili završava investicija u Lučku upravu Ploče. Tu ću bit jasan, u Lučku upravu Ploče. Dakle, kreditom Svjetske banke i uz sufinanciranje Hrvatske države koje je započelo 2012. godine to je negdje približno oko 600 milijuna kuna. Ali ono što je to generiralo, generiralo je investicije privatnog sektora, dakle Luke Ploče d.d. koja je kroz podkoncesiju, dakle i kroz privatne investicije već sada generirala investicije naravno i u energiju u iznosu od nekih pola milijarde kuna. Dakle, to je konkretno. A ono što je također dobro i to će biti jedan od prvih financiranih projekata reći ću cestogradnje u Hrvatskoj od strane EU, da smo ono što je bilo suspendirano, a to su unutarnji plovni putevi uspjelo u razgovoru sa Europskom komisijom prebaciti zapravo na ceste i autoceste, pa će i ovaj dio ceste koji nedostaje, kojeg će početi graditi pod navodnicima kažem počet graditi Hrvatske autoceste. To je onaj dio koji nedostaje ulazak u Luku Ploče. Otvorenje natječaja je zapravo 23. I ako sve to prođe dobro, naravno bez žalbi, dakle za dva do tri mjeseca se očekuje i početak radova. To je osamdesetak milijuna kuna što znači da je kompletna primarna infrastruktura, govorim o željeznici, govorim o autocestama tada namijenjena Luci Ploče. Spominjali ste i ulaganje u novi terminal na Gružu. Mogu vas izvijestiti da tako kažemo da je prvi krug natječaja gotov, dakle da se sada ulazi u drugi krug gdje očekujemo da će u svibnju ili lipnju biti potpisan ugovor sa budućim koncesionarom koji onda ima pošto su projekti to, dakle ima dvije godine da pripremi kompletnu projektnu dokumentaciju ali po onim prvim otvorenim da tako kažem ponudama opet se radi o nekih pola milijardi kuna ulaganja, dakle u terminal i u reći ću prateću infrastrukturu. Da li je to infrastruktura ili suprastruktura, dakle to ovisi o samom investitoru. Nadalje, znate da su Hrvatske ceste koncem godine, dakle potpisale ugovor sa izvođačem studije za studiju izvodljivosti. Dakle, povezivanja hrvatskog juga koja mora bit gotova do šestog mjeseca što znači da će onda Vlada Republike Hrvatske, dakle uz sve druge studije biti apsolutno spremna da aplicira za povezivanje hrvatskog juga. A i kroz studiju predizvodljivosti, dakle pokazalo se da je najbolje rješenje, dakle most što znači dodatnih 2 milijarde kuna investiranja, dakle i u most i u pristupne ceste. I ono što nas posebno veseli, dakle jedan od prvih projekata koji je također dobio vrlo visoku razinu sufinanciranja, dakle to je vjerojatno zasluga nekih drugih je zapravo Dubrovačka zračna luka, a to vam je investicija od preko milijardu kuna, gdje će nadam se pošto postoji reći ću hrvatski dva pročelnika koja o tome odlučuju – pročelnik za konkurentnost i pročelnik za gibanje vrlo su visoko ocijenili, dakle taj projekt sa skoro 80% što znači da će 80% ukupnih investicija biti bespovratnih i da će biti iskorišten onaj OP 2007./2013. za promet, N+3 to je 2016. gotovo u potpunosti. Tako ako malo uspoređujemo, dakle ne dijelimo Hrvatsku, ali ako uspoređujemo ulaganja u županije osobno smatram da su najveća ulaganja upravo bila u Dubrovačko-neretvansku županiju u mandatu ove Vlade. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Nema komentara. Sljedeće pitanje će postaviti kolega Domagoj Hajduković. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Moje pitanje je za ministra poduzetništva i obrta gospodina Gordana Marasa. Poštovani gospodine ministre, izmjenama Zakona o PDV-u uvedena je mogućnost da se PDV plaća po naplaćenom računu, a ne kao što je do sada bilo po izdanom računu.

Gospodine Hajduković hvala vam na ovom pitanju. Danas smo čuli već nekoliko značajnih mjera koje je ova Vlada napravila ove godine u nekoliko tjedana od oprosta dugova, I umjesto naravno da I umjesto naravno da pričamo o takvim stvarima i u opoziciji mi se bavimo traženjem jugofila po Hrvatskoj. Voljeli bi da takve prijedloge imamo i sa strane oporbe možda bi bili neki i usvojeni i možda bi neke mogli iskoristiti da unaprijedimo situaciju u Hrvatskoj, a ne da se samo raspravlja o tim ideološkim temama koje su dugo iza nas, znači 50 godina iza nas, i da se potpiruju najniže strasti koje su dovele evo to moram sada reći danas do i prijetnji jednoj novinarki, a to su isključivo sljedbenici nažalost naše opozicije. Da ste malo odgovorniji, da ne potpirujete ljude vjerojatno takvih situacija u Hrvatskoj ne bi imali. A sad da se vratim

poduzetnika i obrtnika u Hrvatskoj dolazi do ove granice od 3 milijuna kuna koje smo odredili da mogu ljudi izabrati da li će plaćati PDV po naplaćenoj ili po izdanoj fakturi. I do ovog trenutka, iako je do jučer bilo znači moguće se izjasniti, i očekujemo da će jedan veliki dio poduzetnika i obrtnika to iskoristiti i u zadnjem danu, u ovom trenutku smo došli do preko 60 tisuća onih koji su iskazali interes da nastave takav, odnosno da počnu sa takvim ali da nastave sa takvim obračunom u budućnosti. Znači, preko 50%. Ja sam uvjeren da ćemo u nekoliko sljedećih dana kada se kompletiraju svi podaci u Poreznoj upravi imati preko 75 tisuća poduzetnika i obrtnika koji će odabrati ovaj model naplate i da ćemo na taj način pomoći tim ljudima da jednostavnije posluju, da im se likvidno pomogne da ja bih rekao oko milijardu kuna odgođenog plaćanja poreza pomognemo ljudima da jednostavnije posluju u RH. I uvjeren sam da će mnogi od tih 75 tisuća poduzetnika i obrtnika za koliko procjenjujemo da će ih biti u ovom sustavu zbog toga i uspješnije poslovati i imati manje problema i neće zatvarati svoje poslovanje. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Nemamo komentar. Sljedeće pitanje postavlja Frano Matušić. Izvolite kolega. **Matušić, Frano (HDZ)** Ja sam imao namjeru postaviti pitanje ministrici kulture, gospođi Violić.

Naime, gospodine predsjedniče Vlade, obzirom da nema ministrice kulture pitat ću vas jeste li reagirali na sjednici Vlade po pitanju objave jedne knjige u Srbiji, a koja nosi naslov "Historija dubrovačke književnosti". Ona je objavljena pred kraj prošle godine, dakle nešto malo od oko mjesec dana otprilike, prije mjesec dana je objavljena, i naravno riječ je o posezanju ponovno za hrvatskom dubrovačkom kulturnom baštinom gdje se hrvatski pisci Držić, Gundulić i ostali proglašavaju srpskim piscima i gdje se ta književnost, dakle dubrovačka hrvatska književnost proglašava srpskom književnošću. Pa me zanima jeste li reagirali na to i jeste li svojoj ministrici kulture rekli da reagira na tu drsku provokaciju? Hvala. Predsjedniče Vlade, izvolite. **Milanović, Zoran (SDP)** Nacionalna svijest uključuje i svijest o sebi i o tome tko sam i što sam. I ako će me svaka bezvezarija koju je nekakav polupismeni provokator u Beogradu objavio tjerati na to da na Vladi RH o tome govorim onda smo mi slabi u svojoj vjeri tko smo i što smo. Džore Držić, Šiško Menčetić su u 15. stoljeću pisali na čakavštini. E pa to je samo hrvatsko. Ako vas zanima što o tome misle hrvatski mozgovi čitajte Krležu, čitajte njegove razgovore sa Čengićem gdje govori upravo iz perspektive događaja 50-ih godina i Kongresa književnika u Dubrovniku što on misli o tome i kakva je to lakrdija. Smijmo se tome. Hrvatska je u ovom smislu jača od Srbije. I nemojmo se ponižavati sami pred sobom, takvih pamfleta je bilo i biti će ih. Dubrovnik je hrvatska baština. Ne zato jer je to netko propisao nego zato jer ljudi to osjećaju. I to se ne može izbrisati. Kao što je Dalmacija Hrvatska. Kad sam pitao svog dida prije puno godina što si ti, Hrvat ili Dalmatinac? On je rekao to je isto. Ali nemoj zaboraviti da si Dalmatinac. Mi moramo znati što smo, a ne da nas svaki šibicar i provokator dovede u situaciju da u Hrvatskom parlamentu sami sebe preispitujemo. Moramo ići naprijed, imamo posla. Hvala što ste se isključili gospodine predsjedniče Vlade. Naravno da nisam zadovoljan s vašim odgovorom. Nije riječ o polupismenoj osobi, riječ je o znanstvenici, dakle jednoj uglednoj, u Srbiji uglednoj znanstvenici dr. Zlati Bojović koja je samo u nizu jedne od njihovih znanstvenika, akademika koji posežu za hrvatskim u ovom slučaju književnošću, a u nekim drugim slučajevima posezali su za hrvatskim teritorijem. Upravo to posezanje i prisvajanje zapravo daje argument onim barbarima koji su '91. bombardirali taj isti Dubrovnik, koji su njegovu okolinu opljačkali i popalili, srpsko-crnogorskim barbarima. I naravno da treba reagirati. Narod koji ima svoju kulturu, u čijim temeljima kulture su hrvatski dubrovački književnici kao što je Držić ili kao što je Gundulić ili znanstvenici kao što je Ruđer Bošković kojega također svojataju u Srbiji, narod koji zna koji su njegovi temelji naravno da treba reagirati na tako drsku provokaciju. Inače nam se može ponoviti ponovno ono što nam se događalo '91. Jer će ti isti na taj način hraniti neke buduće generacije i govoriti kako je Dubrovnik njihov teritorij, jel', to su govorili '90-ih, '91. Ne radi se tu gospodine predsjedniče samo o tome jesmo li mi svjesni. Mi smo bili svjesni i '90. i '70. i 1900. i 1900. i 1800. itd. i jasno je da je dubrovački teritorij neupitno hrvatski po narodu koji je tamo od 97% mislim u nekim dijelovima i 100% itd. to je neupitno. Ali moramo biti svjesni prije svega vi morate biti svjesni da morate braniti hrvatsku kulturnu baštinu, a vi to ne radite kao što uostalom ne branite hrvatske nacionalne interese.

Najnovije divljanje švicarskog franka izaziva stravični udar na 60 tisuća korisnika kredita i pogađa preko 200 tisuća građana, posljedice ovakvog stanja su kriva monetarna politika HNB-a i guvernera Vujčića kojeg vidim najmanje je briga za sadašnju situaciju u kojoj se nalaze očajni građani. Ni njemu ali ni Vladi nije stalo do vođenja suverene monetarne politike i ukidanju devizne klauzule te pomaganju građanima i uništenom gospodarstvu. A što imamo danas? Pad BDP-a 12 kvartala za redom i novu lošu prognozu za 2015.godinu s padom za 60% od očekivanog. Svi smo svjesni vrlo teške i ozbiljne situacije u zemlji osim vašeg potpredsjednika Grčića koji širi optimizam do neviđenih granica. Govori o dugim tunelima, iscrpljujućim maratonima, usporenim padovima i beskrajnom izlasku iz krize. Neuspješnu politiku prezentira kao uspjeh. o uspjesima najbolje nam govori podatak o godišnjem padu prihoda prosječne obitelji za 7.667 kuna. Zbog uništenog standarda, ali i stalne štednje nad građanima sa vidljivim posljedicama svuda oko nas proizlazi da je ovo ipak najuspješnija mjera ove Vlade.

prilično loše. Podatak o padu prihoda koji ste iznijeli se odnosi na razdoblje od 7 godina od čega je lavovski dio, lavovski dio se odnosi na prve dvije godine kada je najveći pad bio. Ali pustimo sada to. Ja sam govorio na početku ovog Aktualnog prijepodneva detaljno iscprno i po podacima i po stavu i gardu šta mislimo napraviti prema tome neću se sada navući na vašu želju da se posvadimo oko toga. Vjerojatno mislimo isto. Još ću jednom ponoviti, ponoviti, HNB je možda mogla djelovati 2006., 2005.da ju je tadašnja vlada stisla, da je bilo više vidovitosti, skepse one zdrave ljudske kao u Austriji recimo. Pa Franak to dijeli okolo onaj papirić odnosno formular koji su austrijske banke bile dužne davati ljudima jel se u Austriji također nudio kredit u francima, skoro da nema achtung na tome sa totenkopfom. Dakle pazite šta radite Austrijanci to može biti dobro ali može biti i loše. To mi nismo radili. Jel to trebalo tada Ministarstvo financija s sjetiti, mi smo tu bili sa slabim iskustvom. Tadašnji guverner je imao dosta relaksiran odnos po tome, nadam se ne iz svojih političkih ambicija, a on je glavni. Ovaj novi guverner tu čuda ne može napraviti, od sada ćemo zajedno biti na tom zadatku kao što smo bili i na ovom zadatku donošenja Zakona o fiksiranju tečaja franka. I još jedna stvar, o tome o odredbi je jako važno, na tome sam osobno inzistirao da ne kažem napisao preuzimam odgovornost za to da dug odnosno štetu preuzimaju financijske institucije, to je zato da banke ne bi banke za godinu dana ustale sa tužbama protiv dužnika. Neka se žale Ustavnom sudu koji nažalost već 4 godine u ladici drži inicijativu da se preispita ustavnost valutne klauzule. Tu inicijativu nisam pokrenuo ja, ali volio bih da se u takvim stvarima ajde ne brže ali da ne stoji u ladici, 4 godine to tamo stoji. Za to nismo odgovorni mi. I još jedna ilustracija, šta se događa u Hrvatskoj i još samo nekoliko država i zašto je ovo naročito teško. Kada je u Americi kolabiralo tržište nekretnina i kada su ljudi počeli napuštati kuće i svašta se događalo, dogodila se jedna stvar, dakle ljudi su bili zaduženi imali su neto vrijednost nikakvu jer je cijena nekretnina koju su kupili na kredit tri godine ranije pala ispod vrijednosti kredita. To je samo po sebi problem, većini ljudi je to jedina vrijednost koju imaju i to je strahovito potreslo Ameriku. Kod nas se dogodilo i to dakle čovjek koji je platio ili obitelj koja je platila stan 2 tisuće eura po kvadratu, 2005.danas ima stan koji vrijedi 1.300 eura, to je prvi problem, to je prva drama. Druga drama da ne bi sve bilo gotovo je u tome što moraju platiti mnogi od njih duplo veću ratu kredita, to je nažalost elementarna nepogoda i to je više sa financijama i sa bankovnim bilancama nema nikakve veze. To je čista politika, to je čisto državništvo u kojem se moraju donijeti odluke koje će voditi tome da banke budu minimalno profitne, a sada su fino namazane. Dakle banke moramo čuvati ali se držati nekakve mjere. Nama trenutno pod teretom duga stenje potencijalno najpropulzivniji dio populacije, potrošači. Pilot s kojim sam razgovarao neki dan ima plaću 13 tisuća kuna, manje nego u Croatia Airlensu leti kanaderom, supruga mu ne radi, čovjek je na rubu egzistencije, čovjek je na rubu egzistencije, one egzistencije na koju po svom statusu, znanju, vještinama, činu ima pravo. Tko je za to kriv? O tome više nema smisla govoriti. Gledamo što možemo učiniti sada i u ovih sljedećih nekoliko mjeseci. Ja ne želim da ljudi dođu prosvjedovati pred Narodnu banku, ne možete to zabraniti, to nije rješenje. Zato ću tražiti od guvernera da sjednemo po deseti put. I samo još rečenica, jel ja s tim guvernerom razgovaram stalno. Bivši guverner sa Vladom dvije godine nije komunicirao. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Komentar na odgovor Zlatko Tušak. Da, najprije ste rekli da baratam krivim podatcima a onda sami kažete da je cijena nekretnine pala. A zašto je cijena nekretnine pala? Pa pala je zato što je kupovna moć pala građana i manja je bila potražnja. Svatko tko je htio prodati nekretninu nije mogao prodati. A podatke koje sam ja iznesao to su službeni podaci Državnog zavoda za statistiku koje govore o 2013. u ovoj godini. A vi meni hoćete sada reći da se od 2013. godine do sada, godinu dana promijenio standard i povećao standard građana i da oni imaju veće prihode što nije istina. To isto ako bi govorili onda govorite o krivim podacima. A ja između ostalog i želim reći da bi se potaknula potrošnja i zadnju mjeru koju ste vi pokrenuli na način da građanima dadete više novaca, to je porez na dohodak gdje oslobađate dio građana da imaju više novaca ali koji će rezultat toga biti to niti ste analizirali niti želite predočiti javnosti. A tu se radi da dvije trećine građana će dobiti od 30 kuna do 100 kuna novaca a jedna trećina građana od 100 kuna do 1000 kuna. Koga vi onda pomažete i da li će efekti biti, veća potrošnja? Sigurno neće. To je potpuno kriva mjera i ja na to upozoravam. 29. pitanje. potpredsjednik Sabora Milorad Batinić. Izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospođo potpredsjednice. Svoje pitanje ću uputiti ministru gospodarstva gospodinu Ivanu Vrdoljaku a vezano je na istraživanje

U fazi ono što prethodi je također i pregovori ugovorima o koncesiji. Pa me zanima kakve koristi odnosno efekte će imati ti istražni radovi i u konačnici eksploatacija ugljikovodika na Jadranu i za gospodarstvo a isto tako i za građane Republike Hrvatske? Na pitanje odgovara ministar Ivan Vrdoljak. **Vrdoljak, Ivan (HNS)** Hvala potpredsjednice. Hvala poštovani zastupniče, poštovane zastupnice i zastupnici ajmo korak po korak. Znači ove dozvole, mi smo izdali dozvole kao predigru za pregovore o ugovoru o podjeli proizvodnje koje trebaju uslijediti do 2.4. u onim ponudama koje smo dobili direktne koristi tijekom faze istraživanja minimalno garantirane od investitora su 4 milijarde kuna novih investicija. 4 milijarde kuna a neki prosjeci svjetski isto kažu da 60% tog tipa investicije u pravilu završava na domaćoj zemlji da tako kažem, u lokalnoj komponenti. Što znači da možemo reći da je gotovo 2,5 do 3 milijarde kuna investicija direktno bez udjela Vlade Republike Hrvatske će doći u sljedećih nekoliko godina u fazu istraživanja. Međutim, faza istraživanja je faza istraživanja. Ono što želim ovdje istaknuti je da ima puno onih koji su protiv tog projekta. Znate zašto? Zato što ima puno onih koji danas prodaju u Hrvatskoj naftu i koji danas prodaju Hrvatskoj plin i voljeli bi da ono što prodaju da Hrvatska nikada ne postane izvoznik plina i nafte. Ima puno onih koji prodaju isti taj plin i istu tu naftu našim prijateljima iz Mađarske, Slovenije i Austrije. I ako Hrvatska bude povećala svoju proizvodnju remeti njihove biznise jer nije dobro da se pojavi neki dobar novi proizvođač u regiji. I upravo ti su oni koji najviše žele da se ništa ne radi u Hrvatskoj. Možda su i ti bili razlog što se ništa nije i 25 godina radilo jer je čudno da se samo kod nas nije radilo a radilo se u Italiji, radilo se u Izraelu, radilo se u Grčkoj, jedino se nije radilo u Hrvatskoj i Albaniji i Crnoj Gori. Zanimljivo, ali dobro, sada smo tu da promijenimo te stvari. Što dolazi nakon toga? Tada smo mi oni koji upravljamo, koji možemo upravljati za nekoliko godina sa hrvatskom industrijom na način da kompariram to sa drvetom, da ne izvozimo drvo nego da napravimo tvornicu i izvezemo namještaj. Da ne izvozimo sirovu naftu nego napravimo tvornicu, potrošimo plin, izvozimo proizvod. Potrošimo naftu, izvozimo naftne derivate kakvi god oni bili i u kojem god volumenu. To će netko u nekom budućem vremenu kada krene ta proizvodnja koja će voditi vlade, koji će ministarstva, koji moraju razmišljati da Hrvatska ne bude nikakva kolonija. I da tada dolaze najveći industrijski efekti. Mi smo počeli jedan projekt koji nije projekt koji se može prodati jednokratno na izborima kao što su mnogi u Hrvatskoj bili nego će i benefiti dolaziti za niz godina ali netko je trebao nekada krenuti i brinuti o tome. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Nema komentara 29. pitanje kolegica Vanja Posavac.

Poštovani ministre, prateći statistike možemo vidjeti kako je broj nezaposlenih s početkom ove godine manji za oko 50 tisuća nego prije godinu dana odnosno vide se uistinu pozitivni pomaci. jedan od ključnih problema u Republici Hrvatskoj ali i nažalost i u čitavoj Europskoj uniji i dalje nezaposlenost mladih osoba. Kako planirate riješiti taj problem

Odgovor na pitanje ministar Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Hrvatska je zemlja koja ima veliki broj nezaposlenih mladih ljudi i tu dijelimo mjesto sa Italijom, dakle ovisno o statistici mi smo 3. i 4. ili obrnuto. Međutim, mjere koje smo pokrenuli 2012. a ekspandirali 2013. daju rezultate. Smanjili smo broj nezaposlenih mladih sa negdje otprilike s 50% na 41% i gledajući broj nezaposlenih u Hrvatskoj bez obzira na sve pokušaje objašnjavanja zašto je taj broj manji od one zloguke prognoze od 400 000 koja koja se očekivala da će biti u siječnju i veljači ove godine, od toga neće biti ništa. Dakle u Hrvatskoj se počelo zapošljavati. Prošle godine preko Zavoda za zapošljavanje preko 225 000 naših sugrađana je dobilo posao, bilo u sezonskom zapošljavanju, bilo na ugovore na određeno vrijeme i na ugovore na neodređeno vrijeme. Međutim, potpuno je jasno da Hrvatska mora sačuvati mlade ljude da ostanu u Hrvatskoj, da ne odlaze na druga tržišta jer druga tržišta također rade i imaju probleme kao što i mi imamo i mi de facto sa našim mladim ljudima ako ih ne zaustavimo i ostavimo u Hrvatskoj ćemo omogućiti da njihovo tržište rada ekspandira, a mi ćemo u naše tržište rada morati uvoziti drugu radnu snagu izvan Hrvatske. Stoga garancija za mlade koja je počela 2013., a treba de facto 2015. imamo i odobrenje za trošenje sredstava je mjera koja ide za time da u roku 4 mjeseca mladom čovjeku damo posao, naukovanje, vježbeništvo ili obrazovanje. Sjećate se mjere rad bez zasnivanja radnog odnosa koja je bila napadana sa svih strana. Prošle godine 37 000 mladih ljudi je steklo tu godinu dana radnog iskustva. Ali nije to najvažnije, najvažnije je da je preko 60% njih se zaposlilo unutar 6 mjeseci od završetka te godine dana. Prošle godine 8500 mladih ljudi je krenulo u poduzetnički pothvat na tržištu rada putem samozapošljavanja. Preko 70% tih tvrtki ostaje na tržištu rada u drugoj godini otkad su pokrenuli svoj biznis. Drago mi je da je Hrvatska unatoč opet nekim prognozama, mi uvijek mislimo najlošije, da ne možemo, da ne znamo je zemlja koja je u prvih 60 operativnih programa koje je Europska komisija odobrila i prva sredstva kada govorimo o operativnom programu Europskog socijalnog fonda su stigla u Hrvatsku, 15 milijuna eura je sjelo na račun Hrvatske 31.12., omogućava nam da ove godine u proračunu imamo 500 milijuna kuna zahtjevne mjere politike zapošljavanja ali i 600 milijuna kuna koje nam dolaze iz Europskog socijalnog fonda što je preko 1 milijarde, dakle 1 milijardu i 200 milijuna kuna. Napominjem da 2011. smo imali svega 250 milijuna kuna u proračunu za ove mjere što govori da ova Vlada je izuzetno socijalno osjetljiva, da mjerama koje poduzima ide za time da se položaj mladih ljudi na tržištu rada poboljša. Zahvaljujem i vama saborskim zastupnicima koji ste digli ruku za izmjene Zakona o doprinosima na plaću gdje smo omogućili da mladi ljudi dobiju ugovor na neodređeno vrijeme i da tim ugovorom poslodavac ima pravo da ga se oslobodi doprinosa na plaću kroz 5 godina, koja je izuzetno snažna mjera za zapošljavanje mladih ljudi, ali i izuzetno snažna populacijska mjera jer mladi ljudi sa ugovorom na neodređeno vrijeme mogu zasnovati obitelj, mogu riješiti stambeno pitanje. Prema tome, to su sve mjere koje idu i ka populacijskoj politici, ostanku mladih ljudi u Hrvatskoj i poboljšanju položaja mladih na tržištu rada. Nema komentara. 30 pitanje će postavit kolega Davor Bernardić. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Sabora. Uvažene kolegice i kolege. Svoje pitanje postavljam ministru financija Borisu Lalovcu. Moram priznat da sam ostao dosta neugodno iznenađen kad sam pročitao u jednom međunarodnom časopisu prije neki dan izjavu nove hrvatske predsjednice u kojem se dosta negativno osvrnula na državne financije. To do sada u hrvatskoj povijesti od osamostaljenja Domovinskog rata koji nas je ujedinio nije bila praksa jer bez obzira na političke prijepore unutar zemlje, na politička neslaganja, zajedno smo vani nastupali jedinstveni, branili smo svoje institucije, branili smo svoju zemlju. Bili smo reklamatori, znači reklamirali smo svoju zemlju i zastupali i branili njene interese. Na taj način to je donijelo do međunarodnog priznanja, to je dovelo do ulaska u euroatlantske integracije, NATO, Europsku uniju sa 1.7.2013. godine i to je put definitivno kako treba braniti nacionalne interese. Dakle, možemo jedno i argumentirano raspravljati ovdje, ali kada smo vani, kada smo izvan naše zemlje budimo ponosni na to što jesmo, budimo ponosni Hrvati i zastupajmo i branimo svoje institucije i svoju zemlju. I zato me baš na tom tragu, vidjevši ono što je gospodin ministar financija izjavio, a to je da je deficit proračuna smanjen za 3 milijarde kuna i ono s čime je zaključena prošla financijska godina, to zasigurno puno znači ušteda ta od 3 milijarde kuna i to je poruka prema europskim institucijama, ali i prema vanjskih financijskim institucijama. Mene znači zapravo što konkretno to znači za građane Republike Hrvatske i da li će zbog te uštede od 3 milijarde kuna oni ostati bez ijednog svojeg prava. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa uvažena potpredsjednice. Uvaženi zastupniče, da, znači nijedan hrvatski građanin u 2012., 2013. i 2014. godini što se tiče javnih financija sve obveze koje je Vlada Republike Hrvatske preuzela i koje ima ugovornim odnosima isplaćuje se. Znači uredno se isplaćuju i mirovine, uredno se isplaćuju i usluge prema zdravstvenom sustavu, a znamo da smo i 2013. i 2014. godinu dodatno ubacili ubacili u zdravstveni sustav 6 milijardi kuna kako bi zdravstveni sustav mogao izvršavati određene obveze. A kada govorimo o određenim uštedama koje je Vlada Republike Hrvatske napravila, javno i bitno treba reći da su plaće u 2014. godini, ono što Vlada svojim politikama je radila, ukupno iznose 21,4 milijarde kuna, 2011. godine u izbornoj godini plaće su iznosile 22,8 milijardi kuna. To znači milijardu i 400 milijuna kuna manje se 2014. godine troši na sustav plaća nego što se trošilo 2011. godine. Sustav materijalnih troškova 2014. godine 7 i pol milijardi kuna, znači spustili smo se na 2007. godinu što se tiče racionalnosti upravljanja materijalnim troškovima predizborne 2011. godine sustav troškova materijalnih je iznosio 8,7 milijardi kuna. Znači, milijardu i 200 milijuna kuna se više trošilo 2011. godine. Sustav subvencija također 2014. godine 5,2 milijarde kuna, 2011. 6,6 milijardi kuna. Znači, ovo pokazuje da Vlada, znači može racionalnim svojim politikama, znači ne ići u suluda rezanja, ali da može organizacijom posla voditi efikasno i stabilizirati i javne financije i javni dug. A o racionalnom ponašanju 2011. godine i 2014. godine govore vam ovi podaci o materijalnim troškovima, plaćama i subvencijama. Hvala lijepa. mogu samo, dakle mogu samo zaključiti da to ništa neće smanjiti bilo kakve prava znači hrvatskim građanima. To je ono što sam mogao iščitati iz pitanja. Evo hvala vam na tom odgovoru. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Sabora. Svoje pitanje postavljam premijeru Republike Hrvatske gospodinu Zoranu Milanoviću. Pitanje je iz područja privatizacije, a u konkretnom slučaju tiče se hotelsko-turističkog poduzeća Primošten koje je prema navodima iz Tiska još 2002. godine prešlo u vlasništvo poduzeća Dijamant marina koje je tad od Hrvatskog fonda za privatizaciju kupilo nešto više od 60% dionica tog poduzeća za jedan i pol milijun kuna kad se zna što sve obuhvaća hotelsko-turističko poduzeće Primošten onda je potpuno jasno da je cijena od jedan i pol milijun kuna simbolična. Naime, radi se o marini Primošten, radi se o nizu hotela u Primoštenu, radi se o auto kampu Primoštenu. I tad se kroz javnost argumentirala ovakva prodaja obavezom kupca da izvrši dokapitalizaciju, odnosno investicije i stavi sve objekte koji su bili u zapuštenom stanju i van funkcije u svrhu, te time omogući normalno funkcioniranje svih tih turističkih resursa normalno zapošljavanje i normalno dohodovanje. Danas 13 godina kasnije sam letimičan pogled na te objekte pokazuje da nisu izvršene činidbe iz ugovora. To je potpuno jasno. Hoteli su u drači, marina je u funkciji naravno kao najatraktivniji dio. Postavljam pitanje gospodine premijeru da li ste spremni, a to sam vam postavio i u pismenoj formi ima dva mjeseca pa nisam dobio odgovor da li ste spremni iskoristiti svoj autoritet, a u konačnici držim da je to i vaša obveza, da date hrvatskoj javnosti, a posebice ljudima primoštenskog kraja jasan odgovor na pitanje ako nisu, a i razvidno je da nisu izvršene činidbe iz ugovora što kanite poduzeti da se zaštiti interes građana Republike Hrvatske čiji su ti hoteli vlasništvo bili i što kanite učiniti da se ti hoteli i ti turistički resursi konačno stave u funkciju. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Poštovani kolega Baranović, dobit ćete pisani odgovor jer je riječ o vrlo konkretnim stvarima. Znam načelno o čemu se radi, ali na ovom konkretnom primjeru želim govoriti općenito. Imamo mi takvu situaciju i na Krku u Haludovu. Dakle, 2001., druge je jedan investitor ruski, ali mogao je isto tako biti i kineski ili američki došao, kupio to i vjerojatno zamišljao da će tamo gradit apartmane. Do dana današnjeg, dakle jedna od perjanica hrvatskog turizma iz sedamdesetih godina gdje su dolazili mondeni gosti koji su puno trošili je u drači, u drači, salatama i mašklinima se tamo ne možeš probiti. I sad što se događa? Dakle, očito onaj koji je imao novaca tko zna odakle ga je donio ovdje, uložio je taj novac u nekretninu i čeka svoj dan. Lokalna zajednica, mada je to dosta bogata općina i bez Haludova. Ali zamislite kakva bi bila sa Haludovom. Lokalna zajednica škrguće zubima, ne može mu ništa. Država također, mada smo od prvog dana mandata osobno sam zadužio dvoje ljudi da na tome rade, jer mi je to bio trn u oku na neki način kao primjer, kao primjer muljaže. Muljaže gdje netko tko ima puno novaca dođe, kupi i čeka. Ne može gradit apartmane, naravno to mu neće ni jedan prostorni plan dati. Mislim nema nikoga tko bi si na takav način pucao u nogu ili u koljeno, ali rezultat je da nema ničega. I čovjek čeka, jer je težak ili njegovi financijeri su teški milijune. Malinska nema hotele, pat pozicija. Šta treba napraviti? To je tema za ovu godinu. Istjerati ih dimom van kao da ne kažem koga porezima, ubiti ih porezima. Ne radiš? Platit ćeš punitivni porez, kazneni porez ćeš platiti. To do sad nismo radili. Čekaš da se to pretvori u apartmansko zemljište, nećeš to dočekati. Platit ćeš ono godišnji porez, pa neka mi tvrde da je neustavan koji je veći od vrijednosti tog zemljišta. Idi van, raus! To do sad nismo radili, sad hoćemo. Znam jedan konkretan primjer kad jedan ruski tajkun u jednom pa relativno poznatom skijalištu u susjednoj državi bacio oko na jedan hotel i htio sagraditi tamo svoju vilu u istim gabaritima. Nije mogao, nisu mu dali ni to, bez obzira na milijarde eura. Izvoli sagradit hotel, obnovi ga, pa si ga zakupi cijelo i budi jedini gost unutra. I na kraju je tako bilo. E to je gospodarenje prostorom. Mi tu nismo toliko lošiji od njih, jer eto nismo dopustili da se tamo sagradi 5000 apartmana i nećemo. Ali mislim, nema optimizacije vlasništva. Dakle, netko tko je imao novaca kupio je i čeka, spekulira. E sad ćeš fino platit porez pa ću te natjerati da to prodaš, pa će doći netko tko će graditi. Evo to je moj odgovor, a za ovo ćete dobiti pisani odgovor. **Zgrebec, Dragica Hvala. Vama sam gospodine predsjedniče postavija pitanje zato šta sam pismeno postavlja pitanja da mi se dostave preslike ugovora ne samo ovog privatizacijskog slučaja, nego konkretno i slučaja TLM-a, da izvršim uvid kao saborski zastupnik da li su izvršene činidbe iz ugovora ili ne. Sad vam postavljam još jednom hipotetski pitanje, ako činidbe iz ugovora nisu izvršene, jer ovdje nisu došli ni s parama nego samo s obećanjima, što kanite poduzeti da se to vrati u vlasništvo RH? I u pismenom pitanju koje sam konačno kao treće pismeno pitanje postavio vama jasno sam napisao da li ste spremni zajedno s ovom Vladom pustiti u proceduru zakon koji će omogućiti potpunu transparentnost i uvid u sve privatizacijske ugovore? Jer dosta je bilo ponašanja hrvatske politike da smokvinim listom pokriva kriminal koji je potpuno evidentan. Stotine milijune eura pa možda i milijarde imovine hrvatskih građana privatizacijom je vrlo čudnim ugovorima pretvoreno u privatno vlasništvo. Najveći dio toga doživio je fijasko. Deseci tisuća radnika su ostali bez posla. A na upit saborskog zastupnika da li može izvršiti uvid u ugovore da vidi da li je stvar čista ili ne dobivam odgovor da se radi o poslovnoj tajni. Tko je taj mangup tko može postaviti tako stvari i tko može sastaviti ugovor na način da se prodaja imovine RH i njenih građana može smatrati poslovnom tajnom? Postavio sam pitanje vama ali ne samo kao premijeru nego i kao čovjeku Zoranu Milanoviću kojeg sam upoznao prije nekoliko godina, doživljavajući ga kao nekog tko ima hrabrosti hrabrosti … ovakve stvari. Sad pitam i čovjeka Zorana Milanovića je li spreman istjerati medu iz brloga? Je li spreman poslati prijedlog zakona prema kojem će privatizacija i njeni ugovori biti dostupni zastupnicima RH odnosno zastupnicima i zaštitnicima interesa građana RH? Hvala lijepa.

Ja imam ispravan redoslijed, a ovdje je pogreška. Kolega Mladen Marelić. **Marelić, Mladen (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice. Ja svoje pitanje postavljam ministru Tihomiru Jakovini. Poštovani ministre svjesni smo da je sektor ribarstva, poglavito ribolov, danom ulaska RH u EU doživio brojne promjene te su mu nametnuta razna ograničenja. Prvenstveno sukladno odredbama mediteranske plovidbe, a što je dovelo u pitanje i samu opstojnost Poglavlja 13. Ribarstvo u procesu pregovora vezano, ribarstvo je u većini ovih ograničenja bilo je moguće barem ublažiti ove probleme. Ali nažalost to nije učinjeno. Kako bi se ipak pomoglo ovom sektoru što je Ministarstvo poljoprivrede učinilo po tom pitanju kako bi se moglo pomoći ribarima koji su zakinuti u ovome? Odgovara ministar Tihomir Jakovina. Poštovana potpredsjednice, štovani kolega Marelić da, Poglavlje 13. smo prilično ekspresno zatvorili, nismo osigurali gotovo ništa od derogacije odnosno izuzeća od mediteranske uredbe za hrvatske ribare. Vaše pitanje je bilo što je napravilo Ministarstvo poljoprivrede u ovom periodu. Prije svega donijeli smo planove upravljanja za primjenu povlačnu mrežu koču i okružujuću mrežu plivaricu koja zapravo rješava 90% problema hrvatskog ribarstva i ona nam je potvrđena od strane Europske komisije. Nadalje, zajedno sa Republikom Italijom i Slovenijom izrađujemo prijedlog Regionalnog plana za sitnu plavu ribu na osnovu kojeg ćemo kao zemlje partneri urediti način izlova plave ribe i riješiti još neke probleme koji su vezani za izlov i za moguće derogacije. Kroz plan upravljanja dali smo prijedlog prema komisiji i određenih novih derogacija i izuzeća, a koji se odnose na veličinu oka same mreže i mogućnost ribarenja na manjoj udaljenosti od obale od 3 nautičke milje. Nadamo se zapravo da će dio tih derogacija proći. U slučaju da ne prođe imamo osigurana sredstva u fondovima gdje će biti obeštećenje za određene alate koji će biti povučeni iz ribolova i gdje se neće moći ribariti. To je od onoga što smo napravili vezano za gospodarski ribolov. Što se tiče i imali smo prije par tjedana ovdje u ovom poštovanom, ispred ovog poštovanog Doma izmjenu i dopunu Zakona o morskom ribarstvu gdje smo napokon uredili još jednu obavezu koja je bila dogovorena odnosno propuštena pri zatvaranju Poglavlja 13., a govorimo o malom obalnom ribolovu gdje smo obalni ribolov sa gotovo 11 tisuća korisnika se obvezali skinuti na 3,5 tisuće imatelja dozvole za mali obalni ribolov. Uredili smo zakonom, donijeli smo podzakonske akte i način i model koji će biti transparentan zapravo za 3,5 tisuće ljudi koji će se moći baviti tim načinom ribolova. Za one koji ne budu mogli po jasnim kriterijima određeno je da će moći dobiti dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov … parangalom bez naknade. I ono što je najvažnije, kroz operativne programe 2007.-2013. osigurali smo 11,6 milijuna eura za 3 3 mjere gdje su natječaji već raspisani. Govorimo o investiciji u aqua kulturu gdje za 5 milijuna i 100 tisuća eura je pristiglo projekata gotovo 9 milijuna eura. Već sredinom veljače će biti odluke i realizacije i kretanje u te projekte. I druge dvije mjere gdje su natječaji u tijeku, a to je privremena obustava ribolova i trajna obustava ribolova. Kroz Kroz operativne programe 2015.-2020. osigurali smo novih 300 milijuna eura za naše ribare i ti natječaji kreću sredinom ove godine za period 2015.-2020. 2014. 90 milijuna, 2015. 115 milijuna kuna državnih potpora za ribarstvo u suradnji i partnerskom odnosu sa ribarima. Na neki način smo trasirali ribarstvenu politiku koja je sukladna zajedničkoj ribarstvenoj politici 2015.-2020. i za hrvatske ribare. Siguran sam zapravo kroz ovo navedeno da smo pokazali koliko je važnost dobrog korištenja fondova i u sektoru ribarstva po broju projekata koji su prijavljeni vidimo da će biti vrlo visoka iskoristivost samih fondova i to je najbolji način da podignemo konkurentnost našeg ribarskog sektora. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Komentara nema. 33.pitanje kolega Dražen Đurović. (HDSSB)** Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, u svom prvom i do sada posljednjem izvješću o radu kada ste spominjali primjer Krajiške kao jedan model ovako neracionalnog trošenja novca na asfaltiranje neke ceste tada sam vas upitao i u odgovoru ste rekli da ćete nešto učiniti po tom pitanju oko radova na dionici državne ceste D38, na području Požeštine gdje je investicijom Hrvatskih cesta na dionicama koje su bile u odličnom stanju dakle potpuno dobar asfalt došla nova investicija stavljen je nekakav mikroasfalt i zapravo su uništene te dobre ceste. Dakle potrošen je državni novac bezrazložno preko Hrvatskih cesta, a postavljen je loš asfalt. cesta, a postavljen je loš asfalt. Izvođač je jedna privatna tvrtka nije važno kako se zove, nemam namjeru uopće se sa tom tvrtkom baviti već me zanima pitanje javnog interesa i odgovornosti. Da li možemo uspostaviti nekakvu odgovornost da se jednostavno i takve stvari i u cestogradnji više ne događaju. Jer su danas hrvatske ceste jedan veliki investitor, jedan veliki potrošač državnog novca, a očito je da tu ima jako puno prostora da se ozbiljno time pozabavi, vidi što oni rade i kako rade i da se ovakve neracionalne stvari ne događaju. Jel i nama se i vama obraćaju ljudi koji traže 100, 200 kuna i nemaju te novce a mi ovdje milijune milijune kuna državnog novca nekad trošimo zaista na vrlo čudne zahvate i na kraju time dođemo u situaciju da je lošije danas nego što je bilo prije nego što je taj zahvat uopće izveden. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. Poštovani zastupniče stvarno me raduje vaše pitanje odnosno to je komentar i pogled na problem koji je identičan mome. Ono što sam ja govorio prije nekog vremena u Saboru vi sada to ponavljate još jednom utvrđujemo gradivo i konstatiramo da se novcem često neracionalno upravlja i ja vam dajem benefit sumnje, to se tako kaže, dok ministar pomorstva, prometa i infrastrukture točno ne provjeri ako već nije o čemu se radi pa ćemo onda tražiti odgovornost jer to se ne smije događati. Ono što se dogodilo pred mojim kućnim pragom se ne smije događati tamo gdje je država odgovorna. Država nije odgovorna u gradu Zagrebu, grad Zagreb podijeli novac gradskim četvrtima i haj nehaj troši kako znaš. 100 metara dalje je vrtić koji je prokišnjavao i škola koja je stara 100 godina, spomenik kulture koja se raspada. Tih milijun kuna je moglo tamo napraviti dosta posla. Eto to je bio moj primjer. I drago mi je da mi je došao kao as na desetku na dan kada se u Saboru raspravljalo o državnom proračunu. Vaš primjer je sličan, provjerit ćemo i djelovat ćemo. Hvala. To je sve što mogu reći.

provedena, a to je Istočna Hrvatska, Središnja, Primorska i Južna Hrvatska. Ukupna vrijednost tih tendera je bila sa PDV-om 37 milijuna kuna. na sva 4 tendera je prošla jedna te ista ta tvrtka koja je kod nas upropastila taj asfalt. Tvrtka ima 300 zaposlenika u tom trenutku nakon što je prošla tender tvrtka odjedanput počela raditi po cijeloj Hrvatskoj na sva 4 ova tendera, počeli stavljati taj mikroasfalt. Pa ne može sa 300 ljudi se pola Hrvatske ići asfaltirati. Uzeli su silne podizvođače raznorazne, mjesec dana nakon ovog ta ista tvrtka na Mljetu neću vam reći šta je pisalo, mještani su digli bunu na Mljetu, na Mljetu stoje sa pločama i zaustavljaju radove jel im upropaštavaju asfalt. Ta ista tvrtka godinu dana prije u Zagrebačkoj cesti u Dubrovniku također nastaju problemi i naknadni radovi, dakle na Cresu također isto to. Dakle imamo niz događaja vezan za ma kažem neću uopće spominjati, nije pitanje tvrtke već modela modela gdje 37 milijuna kuna više nije mali novac. Jedan ozbiljan događaj. Da li postoji odgovornost i u Hrvatskim cestama da oni mogu tvrditi da jedna tvrtka sa 300 zaposlenika može po cijeloj Hrvatskoj stavljati taj asfalt i na kraju da je kvaliteta tih radova vrlo loša, vrlo dvojbena i zaista mislim da bi bilo dobro utvrditi tko je to zatražio, zašto je to provedeno, način kako je to provedeno i ima li tu ikakvih elemenata kaznene odgovornosti. Zato molim pismeni odgovor. Hvala. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Svoje pitanje uputit ću predsjedniku Vlade. Gospodine predsjedniče Tihomir Jakovina apoteka, Andrea Zlatar Violić korištenje novca iz proračuna za svoj časopis, Siniša Varga tri puta u sukobu interesa, drago mi je što potvrđuje ministar ovu činjenicu, zamjenik ministra Cesarik, Branko Šegon, Mario MOharić, Željko SAbo, Marina Lovrić Merzel zlouporaba položaja i ovlasti. Znate ih, to su vaši kolege, neki bivši. Navedeni dužnosnici koji su bili u sukobu interesa dobili su mogućnost blagonaklono da svoje nepodopštine plate na rate, međutim pitam vas istodobno što da na rate plati 320 tisuća blokiranih naših sugrađana, 327 tisuća nezaposlenih, što da na rate plate 25 tisuća obrtnika koji su moral zatvoriti svoje obrte? Što je sa 6 godina recesije? Što je sa 6 godina recesije? Što je sa sramotnom pozicijom Hrvatske koja je prema relevantnim podacima na dnu po investicijama to vjerojatno znate, konkurentnosti po stopi gospodarskog rasta. Što je sa zaduženjem u posljednje 3 godine gotovo 80 milijardi kuna? Prije neki dan zadužili ste nas za gotovo milijardu eura. To je stvarnost o kojoj vi govorite riječima, ovo je najbolja i najpoštenija Vlada do sada. Vrhunac ironije uz sve probleme koje Hrvatska ima izrekli ste u noći pobjede gospođe Kolinde Grabar-Kitarović kada ste rekli mi smo jedina brana od povratka kriminalne zadruge na vlast. Uredili smo državu, mi smo država a oni su hajdučija. Gospodine predsjedniče Vlade, ako nemate snage čestitati izbornoj pobjednici onda vas pitam imate li snage i hoćete li se ispričati hrvatskoj javnosti zbog ovakvih svojih izjava? Odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** S obzirom da je ovo zadnje pitanje koje me danas dopalo nakon vaše reakcije na moj odgovor ja ću otići raditi vjerujem ozbiljan posao, što god vi mislili o tome, a na ovo što ste vi rekli bi jedan popularan lik crtanog filma rekao karamba. Karamba. Ima u SDP-u i u našoj Vladi ljudi koji su i od strane DORH-a pod istragom, neki su i optuženi, ima ljudi koji su što neopreznošću u sukobu interesa. Oni koji su se tamo namjerno ugurali preko HBOR-a, jedno od tih imena ste spomenuli, su izbačeni iz Vlade. Ali ovi drugi, to se događa, dakle u sukobu si interesa pa onda više nisu u sukobu interesa, nije kazneno djelo. Ima i mojih suradnika, koji doduše nisu izravno moji suradnici nego su stranački suradnici, birala ih je konvencija konvencija koji su eto na moju tugu, moram reći pod istragom DORH-a, neki su i optuženi, neki koji su bili u srpskim logorima za vrijeme rata, branili Hrvatsku, uništavali tenkove, ja nisam ali oni jesu, pobjeđivali na izborima, sada su u problemu. Gle nije mi to lako, šta da radim, slegnem ramenima pa izađu iz predsjedništva stranke, pa ih se isključi iz stranke pa sisačka županica, nažalost tako je, mislim ne znam da li da ženi čestitam Božić, pa joj čestitam Božić na kraju. E vidite, u tome je ta razlika, dakle tako radimo mi. A kada se netko iz jedne druge stranke, neću sada ovdje spominjati da mi se ne bi zamjerilo, da se ne bi morao opet ispričavati za svog člana predsjedništva, za svoju članicu predsjedništva koja je pod istragom ili koji je pod istragom radi jako teškog kaznenog djela prema stajalištu DORH-a onda je poruka ti si naš, mi ga ne damo to je politički proces. I zato me ono zaista čudi da uopće otvarate takve teme. Dakle ljudi griješe, nađu se u sukobu interesa, budu optuženi, budu pod istragom. Ja i moji suradnici reagiramo katkad teška srca na način gle, ispred SDP-a nalazi se Hrvatska država, nju u ovom slučaju zastupa DORH ne policija dakle DORH i ljudi koji u DORH-u stoje iza toga za to i odgovaraju. Mogu i pogriješiti. Ali u tom trenutku ja sam možda ne manji od makovog zrna ali manji od DORH-a. Kako se ponaša jedna druga stranka, pa to svi vide. A to je politički proces, ohrabruju se takvi ljudi zajedničkim fotografijama, maše zastavama muskulfiber se dobije od mahanja zastavama. To je loše, to je jako loše, to je jako nemoralno. I vraćamo se na jedno od prethodnih pitanja vašeg kolege iz ovih redova kojem sam ponudio posao kako na to gledaju naša djeca. Ja nisam pretenciozan u tim stvarima, kućni odgoj cijenim, ali on nije sve, nije dobro ako se pretvori u licemjerje, ako se pretvori u klimanje glavom, ako se pretvori u manjak i odsustvo stava, karaktera. Karakter se gradi. Ti putevi su zakučasti i komplicirani. Prema tome, ja vam neću reći pometite ispred svog praga jer takve metle nema, to još u Japanu nisu uspjeli smisliti. Ali gledajte, mislim budite kritični prema sebi, pa i ja pogriješim. Za sada mislim ne ozbiljno. I kada je sukob interesa u pitanju. Evo tu se čovjek hvalio da je suvlasnik firme. Kaj ne zna je li to sukob interesa, jel smije biti suvlasnik, Dobro, evo vidite i to je to ponašanje. Dakle meni se zastupnik obraća sa ti a ja koji ga znam cijeli ili 25 godina sa vi, to je isto kućni odgoj do kojeg ja držim koliko treba držati. To je to, dakle ne previše ali opet mi je važan. Ali ne možemo ni politiku svesti na kućni odgoj. To je pitanje morala, karaktera, odlučnosti, izdržljivosti, obrazovanja, svega toga pomalo. I sada smo konačno tu, kako kaže ona pjesma I can see clearly now. Sada jasno vidim, svi oblaci su otišli i tu smo …/Govornik se I u politici može biti iskrenosti. Sunčana Glavak komentar na odgovor. **Glavak, Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Gospodine predsjedniče Vlade, nama apsolutno ništa nije smiješno. I ako vi volite čitati stripove i volite i engleski onda ću vam ja reći samo disaster na ovo što ste vi sada rekli. Pojavu osuditi a druga Sabu spasiti, tako je bilo rečeno. Spriječiti vašeg kolegu Linića da se provedu radnje na koje je on upozoravao. To je stvarnost. Kažete, moramo ići naprijed imamo posla. Pa gospodine predsjedniče Vlade 80% umirovljenika živi na rubu siromaštva, 10 do 15% građana živi na rubu siromaštva. Vi nama kažete da vi širite optimizam. Vi nas gledate zašto mašemo zastavama i zašto mašemo našim barjacima, pa što je u tome loše? Zašto vidite to kao neku lošu pojavu? Gospodine predsjedniče Vlade govorite o kućnom odgoju. Kućni odgoj je izdići se iznad svog ega, nekome čestitati i nekome se ispričati. To je veličina čovjeka, to je ono o čemu govorimo ako govorimo o moralu. Istina je svi možemo pogriješiti, nikada se ne zna, ali jednako tako veličina je znati tu pogrešku priznati, saslušati sugovornika. Selektivna pravda najveća je nepravda. I zato kada vas nešto pitam vi uvijek imate neke doskočice, mislite da ste jako smiješni i zabavni, smijete se sami sebi. Dakle nama nije ništa smiješno. Vi raslojavate hrvatsko društvo, Hrvatska to ne zaslužuje, a zajedništvo a zajedništvo vam je potpuno nepoznata riječ. I zato vas molim, ako je moguće radite što manje jer sve što ste napravili nama je bilo samo sve gore. Hvala vam lijepa poštovana potpredsjednice. Svoje pitanje upućujem ministrici socijalne politike i mladih, gospođi Milanki Opačić. Na aktualnom prijepodnevu još 14. svibnja 2014. godine postavio sam vam pitanje što vi zapravo, a i vaša Vlada poduzimate ili namjeravate poduzeti da se zaustavi alarmantni trend iseljavanja mladih ljudi iz Hrvatske. Do dana danas, tražio sam pisani odgovor, do dana današnjeg to nisam dobio vjerojatno zbog toga jer očito odgovor na to pitanje nemate, a možda taj problem za vas i ne postoji. Danas bih vas zapravo mogao pitati o vašoj odgovornosti vezano za odluku Ustavnog suda o suspendiranju cijelog Obiteljskog zakona što se prvi put dogodilo u povijesti Hrvatske države. Ali neću vas ni o tome pitati jer se o tome izjasnila gotovo cijela stručna i svekolika javnost u Republici Hrvatskoj. Vaše ministarstvo mjerodavno je prvenstveno za politiku socijalne skrbi i o socijalno ugroženim i siromašnim osobama. Međutim, umjesto borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti vi ste nakon donošenja Zakona o socijalnoj skrbi od 1.1.2014. godine zakinuli hrvatsku sirotinju, poglavito obitelji sa više djece, sa preko 174 milijuna kuna, odnosno gotovo 9% jer su upravo toliko smanjeni izdaci za socijalnu skrb u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu. Pa vas stoga pitam zbog čega ste u vašim neuspjelim pokušajima strategije i reforme vaše socijalne skrbi ignorirali ključne točke strategije Europe 2020, temeljnog dokumenta Europske komisije za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Hvala gospodine zastupniče. Pa ne znam što bih rekla, ovo je naprosto gomila netočnosti ali vi na njih imate pravo kao oporbena stranka koja uvijek nastoji naravno stvari učiniti puno gorim i crnjim nego što one jesu. kolega Mrsić je ovdje govorio vrlo opsežno o garanciji za mlade koja je među prvima ili prva prihvaćena kao operativni program koji treba pomoći mladim ljudima da dođu do radnog mjesta. To je jedan od konkretnih odgovora da mladi ljudi ne odlaze vani. Drugo, u predstečajnim nagodbama je spašeno oko 33000 radnih mjesta. To su svi ljudi koje možete pomnožit onda sa puta 2 ili 3 koliko ih imaju u svom kućanstvu. Ljudi koji su mogli otklizati u siromaštvo i u ove blokade nisu otklizali upravo zahvaljujući predstečajnim nagodbama jer su ta radna mjesta spašena. Toliko ih ne bi mogli otvoriti. Drugo, mi smo što se tiče same socijale u reformi i spajanju socijalnih naknada, ali puno više kroz aplikaciju u kojoj smo maknuli ljude koji su koristili jedan neuređeni sustav koji smo naslijedili, novce preraspodijelili na način da smo povećali socijalnu naknadu za samce jer su samci po svim pokazateljima i u Hrvatskoj, ali i u Europi oni koji se najviše nalaze u području siromaštva. S druge strane treba reći da jedna mjera koja je krenula i koja je i sa vaše strane, ali i od strane jednog dijela medija bila proglašena jednom vrlo lošom mjerom, to je ova mjera za stručno osposobljavanje. Sjetite se sami, ismijavali su se sa 1600 kuna iskorištavanjem mladih ljudi i tako. Ja ću vam reći da je danas posljedica i rezultat te jedne mjere to da je negdje oko 60% tih mladih ljudi našlo radno mjesto, što znači da im je tih godinu dana radnog iskustva doista doista pomoglo da nađu radno mjesto. Dakle ovo su neke od mjera koje su isključivo išle na one koji su mladi, koji trebaju dobit zapošljavanje i na one koji su socijalno ugroženi. Podsjetit ću vas još jedanput i na ovaj otpis duga socijalno najugroženijima gdje bi trebalo negdje oko 60 000 ljudi biti riješeno najvećeg dijela duga. Neki će najvjerojatnije biti u potpunosti lišeni dugova što znači da će moći normalno disati. A što se tiče zakidanja višebrojnih obitelji, nije točno da smo bilo koga zakinuli. Mi smo limitirali gornju granicu za kumuliranje socijalnih naknada kada je država u pitanju na iznos minimalne plaće jer priznat ćete, nije korektno da tekstilna radnica koja radi u tekstilnoj industriji, koja prima 2400, dakle puno manje od 2900 koliko smo mi išli jer to je bruto minimalna plaća, od toga često puta hrani i muža koji ne radi i dvoje ili troje djece. Dakle od socijalne naknade se ne smije bolje živjeti nego što se živi od svoga rada. A s druge strane, obitelji sa većim brojem djece mogu kumulirati naknade uz državne i u lokalnoj samoupravi. Većina jedinica lokalne samouprave ima socijalne programe, ustvari svi imaju, neki manje izdašne, neki više izdašne, ali u svakom slučaju obitelji sa većim brojem djece imaju pravo kumuliranja naknada i utoliko mislim da je ovo jedan pravedan sustav koji smo mi uveli. Jer još jedanput ću reći, ne može se i ne smije živjeti bolje od socijalne pomoći nego od rada, a to nam se u nekim slučajevima događalo. Još jedanput ću reći, tekstilna radnica u tekstilnoj industriji 2400 dobije i još uzdržava muža i nekoliko djece koja žive od tih 2400. Ante Babić, komentar na odgovor. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana ministrice, naravno da nisam zadovoljan vašim odgovorom. Moje pitanje je bilo jasno, a vi ste govorili općenito predstečajnim nagodbama, dva puta ste spominjali da nije korektno da tekstilna radnica ima toliku plaću, ali zaboravili ste zapravo kazati tako socijalno osjetljivi koliko zapravo koštaju i koliko koriste kartice vaši ministri. Međutim, Republika Hrvatska je već godinu i pol dana u Europskoj uniji i očekivanja građana su bila velika, što je i legitimno, međutim dogodilo se sve veće siromaštvo u Republici Hrvatskoj. Mi smo uz bok manje ili više jednoj Bugarskoj, Rumunjskoj, Grčkoj i Španjolskoj. Ta očekivanja stanovništva koja su se trebala dogoditi su upravo bila vezana za vaše ministarstvo, za Ministarstvo socijalne politike i mladih. Ova strategija Europe 2020. o kojoj vi niste rekli niti jednu riječ zapravo

i smanjivanja ispadanja iz redovnog sustava obrazovanja na 10%. Sustav socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj i ta shema socijalne pomoći izuzetno su rigidni, jedno obrazni i neosjetljivi su za bilo kakve iznimke pogotovo za obitelji sa više djece. Te obitelji ne znaju moliti. Oni zapravo trpe vaše loše odluke i odluke vašega ministarstva. Ono o čemu ne želite govoriti, a to su fakti, to ste napravili u rebalansu proračuna za 2014. godinu gdje ste zapravo uskratili 174 milijuna kuna upravo tim obiteljima sa više djece i k tome ste zaboravili reći da ste u vašem ministarstvu zaposlili gotovo tridesetak djelatnika koji su trebali raditi na poslovima europskih fondova i projekata … …/Upadica Zgrebec: Hvala lijepa./… … da bi uzeli ta sredstva iz Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda europske pomoći za … …/Upadica Zgrebec: Hvala.

prometa, pomorstva i infrastrukture gospodinu Siniši Hajdaš Dončiću. Dakle, radi se o problematici hrvatskih cestovnih prijevoznika. Dakle, početkom godine hrvatski cestovni prijevoznici doživjeli su težak poslovni udar obzirom da je u Saveznoj Republici Njemačkoj stupio na snagu propis koji gotovo da eliminira hrvatske prijevoznike sa europskih koridora, bilo da se radi o kamionskom prijevozu, bilo da se radi o autobusnim operaterima. Dakle, oko 7000 pravnih i fizičkih osoba u Hrvatskoj koji se bavi ovom djelatnošću s preko 45000 vozila u međunarodnom prijevozu roba i putnika sudjeluju u bruto društvenom proizvodu Republike Hrvatske sa oko 4%. Nemogućnošću rada sa Saveznom Republikom Njemačkom gdje sudjeluju u bilateralnom i tranzitnom prijevozu i prijevozu za treće zemlje sa 60% sveukupnog međunarodnog prometa prijevoznici u Republici Hrvatskoj striktnom primjenom ovog zakona onemogućeni su praktično poslovanju s većinom zemalja zapadne Europe i postoji realna mogućnost propasti mnogih tvrtki i gubitaka tisuća radnih mjesta. Pitanje je dakle, jeste li znali da se ovaj zakon donosi u Saveznoj Republici Njemačkoj. On je donesen 2. travnja prošle godine sa primjenom od početka ove godine. Da li ste išta učinili prema kolegama iz Vlade Savezne Republike Njemačke ili putem Europske komisije kao što su to radili drugi, dakle Slovenija i same udruge autoprijevoznika i da li danas nešto činite da popravite ovaj položaj. Jer ukoliko se ovo zaista bude primjenjivalo i dalje hrvatski autoprijevoznici će nestati sa europskih cesta, a time naravno ponavljam i gubitak tisuće i tisuća radnih mjesta.

imaju otežane uvjete poslovanja sa dizanjem …/Govornik se ne razumije./… bruto plaće na 8 i pol eura. Dakle, prije svega sa kolega iz Poljske, dakle Rumunjske, Bugarske reći ću stvoren je jedan neformalni blok koji pokušava utjecati na Europsku komisiju, isto tako i na Saveznu Republiku Njemačku. Dakle, riješiti ili donekle ublažiti taj problem. Hvala. **Popijač, Đuro (HDZ)** Da, vi kažete da ga sad pokušavate ublažiti, ali on traje, dakle već od 1.1. Pitanje je, dakle, da li ste uopće znali da se to događa, da li vas je Ministarstvo vanjskih poslova ili diplomacija upozorila na to i zašto niste ranije reagirali. Ili ste previše bili zaposleni sa monetizacijom bi, ne bi li i sve oko toga što se događa ili ne događa. Naravno to će se vidjeti i u sljedećim koracima. Dakle, niste radili ono što ste trebali raditi. Vi ste resorni ministar. Naravno, sa drugim kolegama prvenstveno ministar rada, vanjski poslovi da zaštitite i da spriječite ovaj diskriminacijski zakon. Dakle, činjenica je danas da svaki kamion koji prođe granicu Njemačke, a vozi robu ili putnike u autobusima je izložen naravno kontrolama i činjenica je da mora ispoštovati zakone Savezne Republike Njemačke iako nije u tzv. vi to znadete što je to u tzv. režimu kabotaže. Dakle, to je direktan udar. I ponavljam tisuće radnih mjesta zbog vašeg nereagiranja, zbog neosjetljivosti Vlade na gospodarske probleme hrvatskih poduzetnika danas smo evo tu generalno gdje jesmo. Hvala. I zadnje pitanje kolega Tomislav Ivić. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pitanje ću uputiti ministru zdravlja gospodinu Vargi. Gospodine ministre, što ćete učiniti kako bi riješili tešku i složenu situaciju u Kliničkom bolničkom centru Osijek? Znam da ćete odgovoriti da se priprema smjena sanacijskoj upravitelja, treća u mandatu vaše Vlade i da će biti imenovan novi sanacijski upravitelj. Situacija u KBC Osijek nije teška samo zbog financijskih sredstava. KBC Osijek mjesečno pravi minus od nekih 7 milijuna kuna. U KBC Osijek caruje nepotizam, postavljanje šefova odjela vrši se po stranačkim, rođačkim i prijateljskim vezama, voditelji pojedinih kliničkih odjela nemaju znanstvene titule, nego se na njih postavljaju stranački kadrovi. upravu u Kliničku bolnicu Osijek došlo je 7, 8 ljudi nemedicinske struke koji su zapravo opteretili bolnički proračun godišnje za oko 2 milijuna kuna. Zbog ovakve situacije itekako je prisutan odljev stručnog kadra u čije školovanje je država uložila ne mala sredstva. Po svim kriterijima

Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Uvaženi zastupnice i zastupnici hvala na pitanju i zahvaljujem što je iz područja zdravstva prvo i osnovno jer kada je pitanje bilo postavljeno za unutarnju politiku stvarno može biti svašta. Da sam znao da se radi konkretno pitanje o KBC-u Osijek došao bih sa … podataka, ali većinu ste i sami pročitali. Djelomično je istinito, djelomično je paušalna ocjena. Naime, unutarnji izbori za šefovska mjesta kada se provode prvenstveno se rukovodi s tim da su zakonske procedure poštivane po pitanju tome da je izabran najpovoljniji i najkvalificiraniji kandidat, a ne onaj koji je po bilo kakvoj političkoj pripadnosti negdje izabran. To bih volio vjerovati da se poštuje u apsolutno svim bolnicama u RH pa tako i u KBC-u Osijek. Znamo da je od oslobođenja RH '90-ih godina do danas bilo masu primjera da to nije tako i moja jedna velika misija i želja je da se politika izbaci iz zdravstvenog sustava do one mjere maksimalno koliko može ići. Dok jesmo u sferi politike, a politika je da centralna država financira gubitke koji nastaju u sustavu zdravstva i onda centralna država kao političko tijelo ima utjecaja na događaje koji se tiču na regionalnoj razini, a KBC Osijek kao i ostali KBC-i su bolnice državne razine. ministarska je ovlast i potpuna ingerencija da upravlja sa svojih 11 bolnica onako kako smatra da je najpotrebnije. Čekamo sada u 2015. godini sa izlaskom iz Riznice, sa novim modelom ugovaranja i sa čvrstim obećanjem da sustav zdravstva u centralnoj državi više ne traži niti lipe za saniranje bilo kakvih nastalih gubitaka. Sa novim poslovanjem i novim ugovorom koji je ponuđen KBC-u Osijek gdje je uzeto u obzir specifičnost, regionalna specifičnost bolnice, podneblje i bazena otkuda crpi pacijente koji se tamo liječe i želimo da se u Slavoniji liječi što više Slavonaca, da se smanji pritisak na Zagreb i da se sve može odvijati što bliže domovima naših osiguranika, naših pacijenata. Dakle, očekujem i danas u 13,45 imam sastanak sa Europskom komisijom gdje ponavljam i ono isto što i ovdje govorim sustav zdravstva će sam konsolidirati sebe do kraja sukladno novom modelu financiranja i samostalnim upravljanjem zdravstvenim fondom do 31.12.2017. godine. Dakle, ekstra priljev koji sada dobivaju bolnice kroz novi model ugovaranja prvenstveno je namijenjen ne za proširenje i broj zaposlenih, nije namijenjen za povećanje plaća, samo je prvenstveno za povećanje dostatnosti zdravstvene zaštite za kvalitetnu zdravstvenu skrb naših građana i za smanjivanje nastalih gubitaka u prošlosti. Prvenstveno tu govorim sada za dugovanja koja su nastala u 2014. godini. Zato kroz usku suradnju, kroz sanaciju ustanova od 2012. do danas su sanirani gubici prvenstveno naslijeđeni iz 2011. godine. Radilo se o nekonsolidiranom dugu od 7,4 milijardi kuna konsolidiranom od 5,6. To je sa krajem 2014. godine sanirano i sada krećemo u novo doba gdje sustav zdravstva brine za samog sebe. Ja dajem čvrsto obećanje da je pogotovo što se tiče Splita gdje je povijesno Split bio apsolutno potkapacitiran i potfinanciran od strane centralne države, tu je drugi po redu Osijek i vjerujemo da sa novim modelom ugovaranja kako je on planiran za 2015. godinu da ćemo imati održivi sustav zdravstva. Hvala lijepa. Tomislav (HDZ)** Gospodine ministre iz vašeg odgovora ipak ne mogu zaključiti da će bilo što u Osijeku u kliničkoj bolnici promijeniti. Rekao sam da u Osijeku nije isključivi i najveći problem samo financije. Tu je situacija otprilike ista kao i u svim ostalim kliničkim bolničkim centrima u RH, u Osijeku je veći problem upravljanje bolnicom pogotovo kadrovska politika u bolnici. Rješenje sigurno nije da umjesto postojećeg sanacijskog upravitelja dođe njegov pomoćnik, a sadašnji sanacijski upravitelj postane njegov pomoćnik. Dakle, bez jedne temeljite kadrovske prije svega rekonstrukcije u Kliničkoj bolnici Osijek pomaka sigurno neće biti. I to je ključ problema i tu je mjesto i uloga politike odnosno Ministarstva zdravlja da bi takve stvari rješavalo. Hvala lijepa. Kolegice i kolege u skladu s odredbom članka 144. Poslovnika obavještavam da Vlada i ministarstva nisu dostavili u propisanom roku odgovor na 57 zastupničkih pitanja te sukladno navedenoj poslovničkoj odredbi molim da se odgovori dostave u roku od 8 dana. Kolegice i kolege aktualno prijepodne je završeno. Molim vas još minutu da se samo dogovorimo o ovotjednom radu. Danas bismo raspravili prve 4 točke koje se odnose na sudove, Državno odvjetništvo, na Zakon o nasljeđivanju i stečajni zakon. Sutra bismo započeli sa zakonom o dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju. Radili bismo još točku 6. i 7. i u petak točku 8. i najvjerojatnije u 12,00 sati bismo glasali. Hvala lijepa. Određujem stanku do 15,00 sati.